Tukaj bo privedba avtomatična torej njim ne bo potrebno nikakršnih vlog vlagati in čakati, skratka oni bodo po mehanizmu prevedeni v ustrezno kategorijo oskrbe in to je nekaj, kar tudi zakon predvideva.

Zanimiva razprava, ki sem jo dal, bi rekel, skozi že par urno razpravo na to temo v torek na odboru in se mi zdi, da ena bolj takih vsebinskih

mislim, da je dokaj korektno, je v zahtevi za sklic te izredne seje države oziroma razloge za sklic navedla Opozicija, in to je zamuda. Pri uveljavljanju zakona o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga, kot je že danes kar precej sogovornikov omenjali, čakali več kot 20 let in je eden izmed ključnih sistemskih zakonov na področju socialnega varstva, ki ga je država sprejela v zadnjih letih. Z njim smo se vzpostavljamo v tej državi nek nov steber socialnega varstva in socialnega zavarovanja, ki pa je z verzijo, ki je bila sprejeta v lanskem letu prvič seveda podprt tudi z virom financiranja. Pomemben zakon, glede na to, da smo starajoča se družba, in da se ocenjuje, da bodo storitve, ki jih bo omogočal ta zakon, se pričakuje, da cirka 60 tisoč državljank in državljanov v naslednjih letih se pojavili kot uporabniki teh storitev, ki jih prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi. Demografski kazalniki so jasni, sem jih gledal, pa mi je bil zanimiv podatek, sem ga tudi v torek omenil, pričakovano trajanje življenjske dobe deklice, ki se je rodila leta 2022, to je bil podatek, zadnji je 84 let. Dečka, ki se je rodil v tem letu, je 78 let. Super, fajn, smo starajoča se družba, kaže, da smo kar precej verjetno tudi kljub temu, da ga kritiziramo imeli dokaj urejeno tudi področje zdravstva, preventive pa tematike, ki jo vedno kritiziram, ampak jaz mislim, da so kazalniki tudi v tej dvigajoči se starosti del tega uspešno urejenega sistema. Zdaj, namesto, da bi bili vsi skupaj veseli teh kazalcev, se pa kregamo. Danes, pa tudi na odboru, ampak spet, gledam s katerega vidika gledaš, je glavna tematika kdo si bo prilastil zasluge za ta zakon. Zdaj, nekaj dejstev, definitivno je dejstvo, da ga je sprejela prejšnja Janševa vlada.

poslanec, da so izvajalci, ki bi morali izvajati te storitve dolgotrajne oskrbe, za ta zakon, ki je bil sprejet dejali, da je v taki obliki kot je bil, da je v prvi vrsti neizvedljiv, drugo pa, da ni

Gre za obsežno materijo. Veliko stvari je bilo uporabljenih, seveda je nadgradnja zakona iz vlade Janeza Janše, to ni dvoma, tudi noben oporeka. Tisto, kar opozarja danes, da prihaja do petmesečne zamude, jaz tudi sam nisem najbolj vesel, da je ta zamuda, smo jo pa nekako lahko pričakovali. Prvo, kar je, zaradi precej so velike stiske, mi smo že takrat opozarjali,

Danes, me veseli, da je minister prej uvodoma pojasnil že drug podatek, kot je bil še dva dni nazaj, da so že začeli izvajati tudi prve odločbe, končne so dobili. Skratka, če zaključim poenostavim, zakon sicer z manjšo zamudo vendarle postaja operativen. To mora biti v končni fazi tisto, kar nas vse skupaj veseli. Zdaj, drugo, kar je, verjetno bo potrebno v naslednjih letih tudi še kakšne popravke, sem trdno prepričan, pa v končni fazi nenazadnje zato smo tudi tu, da vidimo, da sprejemamo zadeve in v kolikor so potrebne korekcije in da se bo to tudi naredilo. Tisto, kar tudi, trdno sem prepričan, da se bo denar našel, o kakršnikoli vsote se bomo pogovarjali, to nam neminovno ne gine ta generacija, ta populacija se povečuje in tisto, kar smo mi dolžni storiti, bo še najmanj problemov s finančnimi sredstvi. Tisto, kar je danes že tudi tekla debata,

zadnjih 16 let v večjem podjetju na kadrovskem področju, te težave za podjetja, ki imajo proizvodnjo ali pa, če govorimo za javne zavode, kjer se opravljajo storitve, ki se izvajajo, kjer je potrebno zagotoviti delovno silo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni tu so težave že vrsto let. Mi smo imeli pač procesno tehnologijo. Jaz sem prvič, vem da sem šel iskat kot vodja te kadrovske službe ljudi v takrat še smo množično hodili v Bosno, 2008 sem bil velik zaposlitveni seji v športni dvorani v olimpijski dvorani Zetra v Mariboru za slovenska podjetja, približno 50 nas je bilo. In 10 tisoč iskalcev zaposlitev so nam pripeljali v treh dneh.

tudi ne glede na tisto, kar pa moramo narediti, urediti zadeve okrog plač, plača je v končni fazi higienik, zato hodiš v službo, da se lahko preživljaš, ni motivator, motivator so od urejenega okolja sodelavcev in seveda vse tisto, kar danes dajemo velik poudarek tudi kvaliteti življenja v prostem času za družino. Zdaj, kaj lahko okrog tega naredimo? Kadri, pomanjkanje kadrov, če se že glih tako. če smo se še dve leti nazaj pogovarjali, da ni bilo prostih mest v domovih za starejše, kar na enkrat, če bi šel pogledat prosta delovna mesta, bi rekel, super, nekaj smo v teh dveh letih v tej državi naredili, kar naenkrat imamo baje okrog tisoč praznih mest v domovih za starejše. Ampak na žalost ti te proste kapacitete zato, ker ni kadra, ker ni kadra za oskrbo točnega števila oskrbovancev. To je poročilo iz centrov. Tako da ni zraslo na mojem zelniku. In nenazadnje tudi podatek, ki ga navajajo izvajalci pomoči na domu, teh imamo, mislim, da je cirka 75. In od teh 75 izvajalcev pomoči na domu danes kar 55 izvajalcev ima čakalne sezname,

ukvarjati. Zdaj, če še temu dam dejstvo, da se bo ta kadrovska, se bo zadeva zaostrila, saj se bo v naslednjih letih po ocenah zdravstvenega in pa negovalnega kadra upokojilo v približno nekje od 20 do 30 procentov. Se pravi, še dodatne težave na vidiku. Zato vse aktivnosti, tudi tisto, kar je že ta Vlada sprejela, to je interventni Zakon o kadrih, o katerem je bilo že danes govora, da bo prinesel končno rešitev, ampak bo en del poskusa razrešitve te res, te pereče problematike. Zdaj, če se v zvezi s kadri navežem še v tisto, kar sem, tudi smo v našem stališču povedali in tu se tudi strinjam, izmed enim izmed predlogov, ki je bilo s strani predlagatelja. Se mi zdi smiselno ponovno razmisliti okrog statusa upokojencev. Tako, kot sem rekel, imamo, čedalje več je teh upokojencev, veliko, veliko jih je v dobri kondiciji, skrbijo zase in nenazadnje ti tako imenovani neformalni oskrbovanci, jaz poznam projekt, pa verjetno tudi vi vsi ostali, ki ga, poteka, od ZDUS, mislim, da bo letos 20 let, da so leta 2004 začeli s tem projektom, to je projekt starejši za starejše, kjer si pomagajo, se obiskujejo, si prinesejo iz trgovine, saj, gredo v lekarno po zdravila, nenazadnje tudi sam klepet, da niso sami tisti, ki jih pač bolezen priklene na dom. kopica te neformalne pomoči oskrbe na domu že danes poteka in jaz tu pa res ne vidim zadržkov in bi bilo po mojem smiselno razmisliti, da vključimo tudi te upokojence, ki dejansko že to storitev opravljajo, da jih vključimo tudi v ta sistem, pa nenazadnje tudi kakršnakoli finančna nagrada, ki bi jo prejeli ob pokojninah, kakršne so, bi bila seveda tudi en dober socialni korektiv.

Jaz sem si temeljito prebral tudi poročilo ministrstva, ki je opisoval ta projekt. Jaz verjamem, da se je ekipa na ministrstvu trudila, da so poskušali dat vse od sebe, da bi ta s 1. 1. tudi dejansko zaživel,

"futramo" sistem oziroma nam sistem sam sebe producira neke probleme, mi pa okrog tega nismo operativni in tu, to niso težave zdajle, jaz se spomnim 2018, v prvem mandatu, ko sem bil, smo isto imeli problem, se ne bom spomnil za katero storitev, ki smo jo takrat uvajali,

ne mi govoriti, da se to v letu 2019 ni dalo, da je bil to tak problem, ampak to so dejstva, tako upravo imamo, različne IT sisteme in to je tudi dejstvo, pa ni to opravičilo, bi rekel zdaj, ampak so pa dejstva, s katerimi se bomo morali seznaniti in nenazadnje te izkušnje uporabiti, da pri uvedbi ostalih teh ugodnosti, ki še pridejo v naslednjih dveh letih, da to upoštevamo, pa nenazadnje, da je treba upoštevati tudi to, da ker so nove storitve in je tudi za pričakovati, da bo velik naval in da to je treba tudi tisto, kar je bilo danes s strani več že opozorjeno, kadrovsko primerno okrepiti te službe. Tako, da jaz sem vesel, no, da je ta zakon po besedah ministra zdaj že začel, so tudi prve odločbe, sicer je zamuda, ampak po 20 letih, bi rekel, pet mesecev gor ali dol, ampak me pa veseli no, da smo to poglavje pomembno za naslednje rodove, da smo ga v tej državi pričeli. Hvala lepa.

Zdaj, da po nekaterih razpravah sploh vemo o čem govorimo. Poslanska skupina SDS je zahtevala izredno sejo Državnega zbora, kjer bi potrdili en obvezujoč sklep, ki bi imel velik vpliv na učinkovito izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zdaj, če nas kdo gleda po TV zaslonih, da bo vedel o čem govorimo in kaj smo predlagali. Predlagali smo sklep, da Državni zbor poziva Vlado, da najkasneje do 30. junija letošnjega leta državnemu zboru v sprejem pošlje spremembe in dopolnitve Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bodo odpravile birokratske nesmisle in nepotreben obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo ter zagotovila izvajanje že uzakonjenih pravic. Ampak koalicija pravi, mi smo proti, torej vse štima, ni problema z birokratskimi nesmisli. Pravijo, da je obvezen prispevek zelo zaželen in pa da se očitno uzakonjene pravice že izvajajo. Ampak to drži? Ne drži. Namesto resnih odgovorov se koalicija vrača v preteklost. Pa pojdimo malo v preteklost. Kot je že večkrat bilo rečeno, konec leta 2021 sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi se moral začeti izvajati s 1. 1. 2023. Skratka po, koliko sedmih letih levih vlad, pride ta grozna desna vlada, ki v času covida, v času predsedovanja reši oziroma začne resno reševati še problem dolgotrajne oskrbe. Poleg tega pa seveda ustanavljamo še Urad za demografijo, delajo se investicije v domove za ostarele, na primer od novih rekuperacij do zamenjav oken, ecetera Bivši minister bi lahko oziroma je že danes kar nekaj o tem govoril, kako je hodil po terenu in poslušal direktorje domov za ostarele, ki so ga prosili: Prosimo, ste končno vi, ta vlada in ta minister, ki bo kaj naredil? in se je naredilo. Imam dobre primere v svoji občini, kjer imam Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca in pa Dom upokojencev Loka in stvari so se premaknile naprej. Deloma v kadrovskem delu, ampak o tem malo kasneje, predvsem pa v tem investicijskem delu. Bile so s pomočjo občine predvidene investicije v nov dom za upokojence. Vlagalo se je v rekuperacijo v domu Trubarjev dom, Loka. Za katerega ste na žalost spremljali vsi po tistih tako covid časih po televiziji, kako so imeli zastarel prezračevalni sistem. Ampak namenila so se namenska sredstva, tudi EU sredstva so se našla in gradila se je rekuperacija, pregradile so se sobe, nove investicije, ampak to ni bilo samo v Sevnici, bilo je tudi drugod. Ampak glej ga zlomka, ljudje so rekli, Urada za demografijo ne rabimo, dolgotrajna oskrba ni problem, nižje plače niso problem, rabimo nekaj novega. In potem je prišla Vlada, ki je obljubljala nebesa, govorila vse, kako je bilo prej slabo, zdaj pa vidimo kaj je laž na eni strani in pa praksa na drugi strani. Pa dovolite. Ta Vlada, namesto da bi začela potem junija leta 2022 z zavihanimi rokavi v sistem spravljati Zakon o dolgotrajni oskrbi je rekla, vse je slabo. Saj veste, anulirali so ene zakone, ki so bili nujno potrebni in zelo življenjski in med njimi je bila tudi debata, evo, Zakon o dolgotrajni oskrbi ni izvedljiv. Danes vidimo, kateri zakon je izvedljiv. Ni izvedljiv zakon te vladne koalicije. Potem ste rekli, da pravice za katere so bili roki jasno in povsem realno določeni, ne bodo mogli stopiti v veljavo pravočasno. In imamo novo vlado, imamo nov zakon in vsi skupaj ugotavljamo, da ne pravice, ne roki ne funkcionirajo. Zamik na zamik na zamik. Jaz verjamem, ja, da bo slej ko prej kakšna novela tega zakona potrebna. Ampak kaj bo v tisti noveli? Verjetno še kak večji birokratski balast in pa zamik rokov v smislu, "joj, ne da se",

to, kar počnete pri vsakem četrtem zakonu v tem mandatu, ki ga spravite v Državni zbor - zamik izvajanja. Pa smo imeli na kmetijstvu pa imamo na izobraževanju, kjer sem sam član, pa bomo verjetno tudi tukaj doživeli. Še več, rekli ste, da bo dolgotrajna oskrba po novem bistveno dražja. Danes pa govorimo 600 milijonov noter, 850 milijonov noter, vse bo dražje, jim boste vzeli, zaposlenim, upokojencem, vsem boste vzeli, ampak sploh še ne veste, kaj bo drugo leto prišlo v praksi na teren. Govorili ste, da bodo z letom 2023 nekateri uporabniki dolgotrajne oskrbe celo na slabšem. vlada in če bi bil prejšnji minister nadaljeval s svojim delom, da ne bi bili uporabniki na slabšem, bili bi na boljšem. Ne samo zaradi še dodatnega spodbujanja investicij, ki so imele celo podlago v načrtu za okrevanje in odpornost, tudi v vsebinskem delu verjamem, da bi kolega Janez Cigler Kralj stvari pospešil. Ampak kot rečeno, pride nova vlada, ukvarja se s tem ali je eno ministrstvo, torej Ministrstvo za delo ali Ministrstvo za solidarno prihodnost - verjetno se še ministra ne znata zmeniti, kdo bo za kaj odgovoren -, v praksi pa vidimo popolnoma nesposobno, vlado in ministrstvo in popolnoma neučinkovit zakon. Zato me danes resnično čudi, na podlagi nobenega dokaza govorite, zakon iz Janševe vlade je bil slab, danes pa govorimo, pred sabo imamo izvedljiv, celo prej sem slišal sistemski, zakon. Sistemski zakon s polno problem; takega zakona, mislim, da nihče ne rabi, še manj najmanj pa ga rabijo tisti, ki so do njega imeli največja pričakovanja in ga tudi dejansko najbolj potrebujejo. Še več, stroka opozarja na probleme tega zakona, ogromno problemov, ampak kaj bi se pogovarjali s stroko. Če ni stroka tista, ki dela na terenu, je stroka tista, ki so uradniki, ki že 20 let ne delajo veliko na tem področju, ampak očitno so zdaj tisti prava stroka, ki rečejo: vse je v redu. Na terenu pa vidimo, prej je kolega lepo govoril iz stranke SD, ne, glih obrnilo se je v tem vašem mandatu; prej so ljudje klicarili, poznaš direktorja doma za upokojence, daj mi njegov kontakt, ali bo kak razpis, ali bodo prosta mesta v domovih za ostarele, direktorji so spraševali občine, župani so spraševali ministrstvo, kdaj bodo načrti, kdaj bo OPPN in gradbena dovoljenja in evropska sredstva za nove domove za ostarele, začelo se je to izvajati, ampak pride nov invaliden zakon - in kaj imamo? Kadrovske probleme. V prejšnjem mandatu smo dajali spodbude na različnih ukrepih za domove za ostarele, da so privabljali nov kader, ne samo v času covida, ampak tudi da bi potem po teh problemih s covid oddelki v domovih za ostarele nekaj naredili v tem mandatu. Spodbude so kakšne? Zakon o dohodnini, ki ljudem jemlje višjo, višjo neto plačo, tudi tistim v domovih za ostarele, in ta ping pong med različnimi ministrstvi o tem, kako bodo veliko boljše, na boljšem za novo plačno reformo. Jaz osebno dvomim, da bodo ljudje na boljšem s to plačno reformo, ampak počakajmo pa bomo videli; upam, da nisem edini nejeverni Tomaž v tem Državnem zboru in da me morda celo kdo preseneti. Kaj pa smo dobili s tem super sistemskim, izvedljivim, funkcionalnim zakonom? To, da smo vsi domov dobili pildke iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje baje milijon tristo je stalo -, katerega so predvsem starejši ljudje brali vsaj 1 uro, potem pa spraševali sinove in pa vnuke, kaj sem jaz to dobil in kaj lahko s tem naredim. Nič niso s to odločbo dobili, nič jim je ta odločba prinesla, samo neki pildek, da se je v Državnem zboru nekaj spremenilo. Ampak to so tako pa tako vedeli, ko se je ta Vlada hvalila, kako je super spremenila to dolgotrajno oskrbo, **42. TRAK: kaj se je zgodilo s to odločbo. Nič. Lahko so dali zraven rojstne knjige ali pa vrgli v smeti, isto, nula je prinesla ta odločba nula, le ljudje so bili zbegani, ker so bili notri celi citati kaj vse jim ta odločba prinaša, ampak v praksi ne prinaša nič. Skratka, jaz mislim, da take odločbe, spoštovani, ne rabite pošiljati tako ste jih začeli pošiljati ene druge odločbe. Sedaj po tistem, ko smo v Poslanski skupini SDS sklicali oziroma zahtevali sklic izredne seje, tudi sam dvomim, da se bo v nadaljevanju kaj na tem področju dolgotrajne oskrbe dogajalo. Danes smo 23. 5., verjetno se bo en mesec kaj dogajalo na resornem ministrstvu ali pa morda celo znotraj Vlade, pa bo morda celo ali državni sekretar ali pa minister rekel, pismo, fantje in dekleta na Vladi ali pa dragi uradniki na ministrstvu, dajmo nekaj narediti, morda se bo en mesec res, delalo, se bo začelo, pošiljati odločbe, potem pa bo tukaj poletni čas, v poletnem času pa bodo uradniki in politika pozabili na problem dolgotrajne oskrbe,, ljudje pa bodo čakali odločbe, kaj šele kakšne praktične ukrepe iz tega zakona. Naslednja stvar, centri za socialno delo. Jaz upam, da če že ne minister Maljevac, pa vsaj minister Mesec, gre kdaj pa kdaj do kakšnega direktorja Centra za socialno delo, ki ga vpraša po zdravi kmečki pameti, zakaj so to naložili centrom za socialno delo, ki se, bom rekel, kadrovsko čedalje bolj obnašajo restriktivno kar seveda je prav, ampak če se jim jemlje kadre oziroma če ljudje celo zapuščajo službo na centrih za socialno delo. Zakaj potem tem ljudem dati nove naloge? Ampak seveda, to je najlažje, to predvsem leva politika zelo rada dela v zakon, nekaj sprejmeš, vržeš na lokalno raven v izvajanje potem pa, če niso občine tam, ki morajo to izvesti, pa naj na terenu ali policijske uprave ali geodetske uprave ali domovi za ostarele ali pa centri za socialno delo, pa še bi lahko našteval, evo, vi to naredite. Ko pa ti pridejo nazaj na resorno ministrstvo, pa rečejo, "joj, glejte, v praksi pa to ne gre", reče minister, "mi smo se v Državnem zboru oziroma Državni zbor se je tako odločil, vprašajte Državni zbor zakaj je sprejel tak zakon". Tako se v neki resni državi in v nekem resnem prostoru ne sme dogajati. Ne bom še enkrat govoril o financiranju. Tukaj je kolega Černač veliko povedal. Mene samo zanima zakaj se ta Vlada tako hudičevo boji črpanja evropskih sredstev? Vse sosednje države tudi na tem področju pridobivajo evropska sredstva, pri nas pa se črta s področja zdravstva in sociale. Že tiste obljube, ki so bile danes zapisane, celo že deloma sprovedene, na primer iz načrta za okrevanje in odpornost, pa še drugih mehanizmov, ne, investicije se črtajo, programi se črtajo. Zakaj se bojite na takem področju, kjer težko rečemo, da bo kdo kak evro ali pa milijon ukradel. Pridobiti evropska sredstva, ki jih Evropa daje. Zakaj v Sloveniji tako tak strah pred evropskimi sredstvi? Skratka, ja, jaz na žalost bom za zaključek izgovoril dva stavka. Pri Zakonu o dolgotrajni oskrbi se vidi vsa maščevalnost te Vlade, ki namesto, ukrepanja v skladu s sprejetimi zakoni iz Vlade Janeza Janša, zakone anulira ali pa jih pohabi oziroma zamika v nedogleden prihodnji čas. In ja, kot je bilo danes že rečeno,

Najlepša hvala. Se zahvaljujem gospodu poslancu Liscu za razpravo. Sem slišal njegove besede. Če dovolite, pa naj bo res, (nadaljevanje) pa bi samo predlagal, da pri naslavljanju uporabljamo besedo starejši, torej dom za starejše, starejši, ne ostareli, ne stari, ne kakršnakoli druga beseda, ampak starejši. to seveda ni nekaj, kar bi si izmislili na Ministrstvu za solidarno prihodnost, ampak je dejansko neka zelo močna pobuda, ki pač prihaja tudi iz od starejših, od predstavnikov starejših, od Zveze društev upokojencev in drugih organizacij. Skratka, starejši želijo, da se jih naslavlja kot starejši in menijo, da je to tisti pravi pravi način. Tako da bi rekel res čisto dobronameren predlog, da tudi bi rekel v politiki uporabljamo ta izraz. Hvala.

ure in pol od predvidenih sedmih ur narekuje Vladi, da do 30. junija vloži spremembe in dopolnitve Zakona o dolgotrajni oskrbi ciljem odprave birokratskega nesmisla in nepotrebnega obveznega prispevka, vezanega na storitev izvajanja za uzakonjanje že Naj ponovim in spomnim na danes že večkrat povedano, in ugotovljeno tudi na seji matičnega delovnega telesa, da se starega zakona zaradi nedorečenega financiranja enostavno ni dalo izvajati in je bil predlagan scenarij glede na desetletja zanemarjanja tega področja nevzdržen. Očitate zamudo pri izvajanju tega zakona. Res je, izvajanje zakona zamuja za šest mesecev in to je tudi edini očitek, na katerem lahko gradite vaša nasprotovanja. Zakaj zamuda? Zaradi postavitve sodobnega sistema obdelave podatkov. Danes smo že večkrat slišali, da so bile izdane odločbe, imenovane identifikacijske odločbe. Moja mama, ko jo je dobila, mi je po parih dneh, ne da me je vprašala, obvestila me je in je oskrbovanka v domu in je bila nekako ponosna z olajšanjem, da je del sistema. To se pravi, mi smo identificirali vse upravičence, ki imajo status in tudi tiste, ki ga nimajo, da smo lahko se organizirali in nekako vnesli v sistem za nadaljnjo obdelavo. Drugič, zaradi striktnega upoštevanja, upoštevanja Zakona o varstvu osebnih podatkov, zelo pomembna tema. Medresorsko so ti podatki še kako občutljivi in jih je treba z njimi pravilno ravnati, kajti v nasprotnem pridemo do velikih težav. Tretjič zaradi uvedbe obveznega zavarovanja z lastno neodvisno blagajno. Eden od predvidenih virov za izvajanje starega zakona so bile donacije. Mi uvajamo tako imenovani peti steber. Iz že večkrat izraženimi skepsami, da je pač to direktno poseganje v žepe ljudi, ne brez tega, brez solidarnostnega pristopa vseh to enostavno ne bo šlo. In še četrtič, zaradi sistemskih prilagoditev vseh deležnikov, vključenih v izvajanje dolgotrajne oskrbe. To se pravi, v prvi vrsti DSO, potem centri za socialno delo, ki so na svoj način bolj vključeni v lokalna okolja in lahko hitreje prepoznavajo in pomagajo pri izvajanju tega zakona. Poleg tega so še občine tiste, ki so v stikih s centri za socialno delo in se mi zdi to odločitev, da bodo vstopne točke tiste, od katerih štartamo izredno dobro, se pravi zastavljeno, potem Zavod za pokojninsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje. To so institucije, ki praktično sodelujejo pri izvedbi, pri izvajanju tega zakona in se bodo še kako (nadaljevanje) nadaljnjih implementacijah pravil, s katerimi se moramo še soočiti in postaviti neke normative v najkrajšem možnem času, da lahko te roke, ki smo si jih zastavili do leta 2025, tudi polovimo. Z novim predlogom zakona se približujemo standardom Evropske unije, ki je za namen dolgotrajne oskrbe namenja 1,7 odstotka bruto domačega proizvoda. zvišanjem javnih izdatkov tako dajemo za 40 % več glede na zastavljene cilje, ki nam jih narekujejo okoliščine, da postajamo dolgoživa in bolj zdrava družba. In še enkrat na koncu, edino kar nam lahko očitate je lahko to, da zamujamo zaradi kompleksnosti sistema. Hvala lepa.

kolikokrat, 101, 102-krat smo to ponovili, ampak če bi res bil tudi glavni problem, potem ni bilo treba novega zakona pisati, bi pa dva člena tam v onem zakonu spremenili, določili te stvari drugače in bi se zadeva odvijala brez zamud. Potem so nastale zamude, je bilo tudi vmes rečeno, zaradi postavitve sodobnega sistema obdelave podatkov. Ampak glede tega sodobnega sistema obdelave podatkov je bilo danes tudi že enih parkrat povedano kaj ta sistem predstavlja. Začasno rešitev, ki ni trajna. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je februarja letos predstavil rešitve informacijske podpore, ne vem zakaj februarja, verjetno je bilo ministrstvo popolnoma neaktivno, zakaj ne že lani jeseni najkasneje, da bi se lahko to izvajalo od 1. decembra lani dalje, v delu pristojnosti, ki jih ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kljub dogovoru, da jih bo ministrstvo v sodelovanju z Inštitutom za socialno varstvo dopolnilo se to še ni zgodilo. In tako naprej, en kup nejasnosti. In nadalje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ugotavlja pred dnevi, nujno je čim prej začeti pripravljati spremembe in dopolnitve Zakona o dolgotrajni oskrbi. Izvajalci to ugotavljajo, da je potrebno pač spremembe pripraviti in na tej osnovi smo tudi zahtevali to sejo, hkrati pa vzpostaviti nacionalno koordinacijsko skupino, ki bo pomagala pri omejevanju in zmanjševanju tveganj ter usmerila pozornost na tiste aktivnosti, ki jih je nujno izvesti, da se bo izvajanje dolgotrajne oskrbe leta 2025 sploh lahko začelo in to je glavni problem. Saj danes smo tukaj, zaradi enega problema, ki je problem predvsem za teh tisoč 300, verjetno jih je, ne vem, polovica ali pa dobra polovica upravičenih, da bodo dobili pozitivne odločbe, torej, zaradi nekaj sto ljudi, upravičencev, ki še do konca leta ne bodo dobili upravičenja ki jim gre od 1. januarja po zakonu letos. Ampak če tukaj ni bilo narejeno tisto, kar bi moralo biti narejeno v slabega pol leta dni, kako boste pripravili sistem na izvajanje v naslednjem letu, ko gre za deset tisoče upravičencev? Če se dogajajo te stvari, kot jih beremo zdaj v zadnjih dneh, da mesece in mesece ni nobenih pogovorov, nobenih rešitev. neresno in neodgovorno, moram reči. Potem, pa glede teh odločb za milijon 300 tisoč evrov, glejte, tukaj je odgovor tudi državnemu sekretarju. Problem je, da so nepotrebne, državni sekretar in poslanec, te odločbe so nepotrebne. Ničesar vsebinskega niso prinesle. Prej je bila določba v zakonu iz leta 2021, da to naredi Zavod za zdravstveno zavarovanje po uradni dolžnosti pač vključi ta silni milijon in ne vem koliko 100 tisoč upravičencev v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in pika. In vi ste pa dodali odstavek v katerem ste napisali, da mora poslati odločbe, pisne. In da so pravnomočne 21. dan od dneva pošiljanja, brez kakršnihkoli pravnih učinkov in milijon 300 tisoč evrov iz žepov ljudi. Saj to ni zraslo na drevesu. Teh milijon 300 tisoč evrov, verjetno bi ogromno pomenilo za domove za starejše ali pa kje drugje,

zakomplicira sistem izvajanja namesto, da bi ga poenostavljal in omogočal čim lažjo dostopnost ljudem do teh storitev, prej pa je bil sistem narejen tako, da je bil čim bolj odprt in čim bolj enostaven. To je bil očitek in to je bila pripomba in ta umetna, umeten prenos na CSD kot vstopne točke, ki naj bi začeli kot taki delovati 1. januarja prihodnje leto, tukaj se vam bo zalomilo, to lahko zdaj že danes povemo. Tako kot se vam je zalomilo pri 13 tisoč računalnikih, ste rekli, da bodo razdeljeni do konca prejšnjega meseca, mislim, da je bilo 800 vlog za 13 tisoč računalnikov in tam ste tudi napisali, da jih boste z odločbami razdeljevali. Mislim, noro, glejte, oprostite, kaj se ima eno ministrstvo pa ena Vlada ukvarja z razdeljevanjem zastarelih računalnikov. Nekaj podobnega je vaš pristop tukaj, neoperativen. To se kaže na pač neko neoperativnost, nesposobnost, ki pa gre v škodo ljudi. Saj vaši žepi nič ne trpijo, vi dobite glih take plače, ali to funkcionira ali ne funkcionira. Odgovornosti itak ne poznate. Do 7 milijonov 700 vržete denarja za razpadajočo hišo in odgovarjala bo računovodkinja, ker je sprovedla plačilo na podlagi naloga nadrejenega. To je vaš sistem uveljavljanja odgovornosti. In mi smo želeli opozoriti, da je neodgovorno do ljudi, do upravičencev, da če je bil nek zakon uzakonjen, da se ne izvaja tako, kot je bil sprejet, in da je potrebno te napake, ki so se tukaj zgodile, naj bodo šola za to, da se ne bodo pojavljale v naslednjem letu, ko gre za bistveno, bistveno večji obseg upravičencev in upravičenk, do katerih so po zakonu upravičeni.

Imamo torej nov zakon, ki je nadgradnja predhodnega, da še jaz ponovim, in če me občutek ne vara je zakon, ki ga čakamo in ki smo ga premlevali 20 let, se zdaj znašel v godlji, v nekakšnem predvolilnem golažu, pa ni seveda edini. Žal pa mi je, da se zlorabljajo take teme, kot je dolgotrajna oskrba, ki so vitalnega pomena za celo družbo, da se na plečih najšibkejših na nek način brusijo politična kopja. To ni dobro in to ni prav. In kaj imamo v zakonu, ki je po vašem tako slab in ki tako zelo zamuja? Zakon o dolgotrajni oskrbi postavlja v središče človeka, posameznika in posameznico, ki potrebuje pomoč in oskrbo zato, da pomaga ohranjati samostojnost pomoči potrebnim ljudi in njihovo celovito oskrbo. Temelji na konceptu, da naj ljudje čim dlje ostanejo v domačem okolju, to je tudi trend povsod v razvitem svetu, ker ni dobra rešitev, da se ljudi, ne glede na generacijo, na starost zapre neke ustanove. In cilj zakona je krepiti mrežo storitev v skupnosti, ki bo vsem, ki potrebujejo pomoč in dolgotrajno oskrbo omogočila, da to pomoč dobijo v domačem okolju. Hkrati je tudi cilj reforme tudi vsem tistim, ki potrebujejo institucionalno varstvo, zagotoviti finančno dostopno in dosegljivo namestitev, nego in oskrbo. Kaj imamo še v tem zakonu, ki je predmet tolikih očitkov, da bo jasno. Kot prvo, boljšo dostopnost in dosegljivost storitev dolgotrajne oskrbe, ki se financira iz javnih sredstev. To je zelo pomembno, to je ključno. Osnovna je pravica do oskrbe na domu in do oskrbe v ustanovah, pravica do oskrbovanca, družinskega člana, ki kot smo slišali, se zdaj tudi diskutira, ali se bo lahko nanašala tudi na upokojence, se pravi, pravica do oskrbovalca družinskega člana ali denarnega prejemka, storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti, ki delujejo preventivno in omogočajo, da posameznik čim dlje ostaja v domačem okolju. Imamo tudi vstopne točke na območnih CSD,

Ta zakon je torej vitalnega pomena za nekaj, čemur pravimo socialna varnost in socialna skrb. Ta zakon je vitalnega pomena za vse člane naše družbe. Vsakdo se lahko znajde v situaciji, ko potrebuje pomoč, nego ali oskrbo, ki je sam ni sposoben. Slej ko prej se to zgodi. Torej. zakon je ključnega pomena za vse prebivalstvo. Danes pa vi tukaj spuščate same očitke in sejete dvome o kadrovskih problemih v domovih v CSD in in podobno. Vse to je že obstajalo veliko prej. To je vse podedovano od vseh prejšnjih vlad in od vseh desetletij, ki so pred hodile temu zakonu. ta Vlada in ta ekipa na ministrstvu je podedovala slabo stanje in goro problemov, ki so se kopičili v desetletjih. in ta minister in to ministrstvo je tudi prvo, ki je dregnilo v to goro problemov in zagotovilo sistematično in stabilno financiranje dolgotrajne oskrbe, ker to je ključ cele zadeve. In če kolesje še ni steklo na polno, kot bi moralo, ga je treba podmazati, podmazati, mu pomagati. Ni pa koristi od zajedljivega očitanja. Stvari se pač ne menjajo čez noč. In na vse pomisleke in zadrege in očitke, ki smo jih danes tukaj slišali sta dobro odgovorila državni sekretar doktor Omladič in tudi minister Maljevac, tako da tega ne bi ponavljala. Hvala.

Seveda je pomembno, da ljudje čim dlje ostanejo v domačem okolju. Saj to je bila tudi usmeritev tega zakona v letu 2021 in vi ste jo copypastali zdaj naprej v nadaljevanju, ampak problem je, da se ta zadeva ne izvaja, na to smo mi opozorili. Ravno oskrbovalec družinskega člana je tisti, ki lahko pomaga, da ljudje ostanejo v domačem okolju. In vi tem 1.300 vlogam preprečujete, da bi bile čim prej sprocesirane, ker ne izvajate zakona. V tem je problem. glejte, neke lepe besede in populistične floskule o tem, kako se vi zavzemate, da bi bilo to področje urejeno, potrebno kaj narediti za to. Vi pa najprej, tega niste sprocesirali, tako kot ste sami uzakonili in ste si sami določili rok za eno leto ste ga celo zamaknili pri oskrbovancu, za eno leto ste ga zamaknili pri oskrbi na domu in niste tega sposobni sprocesirati. Oprostite, in zdaj govorite, kako je treba to delati, da bodo ljudje, seveda, s tem se strinjamo in mi pričakujemo, da boste to počeli, ker ste zdaj za to vi odgovorni zadnji dve leti. Ne vem, kako je bilo prej, ampak mislim, da štiri leta nazaj je bil problem, da ni bilo praznih postelj v domovih za starejše in drugje, ni bilo možnosti, prejšnja neka stranka, ki je 7 let vodila Ministrstvo za delo, ki je bilo pristojno za to področje, ni zgradila niti ene postelje v 7 letih v domovih za starejše. Zdaj pa ni več problem, da ni postelj, problem je, da ni ljudi. Ampak vi vladate dve leti, oprostite. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Aleksander Reberšek, izvoli. **ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Hvala lepa za besedo. Lani je minister govoril, prvič v zgodovini zakon ureja pravice in storitve in to na izvedljiv način. Veste kaj je danes minister tukaj rekel? Zakon ni popoln. Ali se vi sploh poslušate v Levici? Jaz mislim, da se ne. Poslanka Svoboda je rekla, da naš zakon ni bil izvedljiv. Danes vidimo, da vaš zakon ni izvedljiv. Finančni viri natančno določeni, o tem bom majčkeno kasneje, do zdaj še nihče ni nič plačal, ali so že vsi vse dobili, kar jim pripada. Levica, poslanka Levice je rekla, žal je, da se zlorablja ta tema o dolgotrajni oskrbi. Pa vi zlorabljate evtanazijo, preferenčni glas in konopljo. Vi zlorabljate, ne mi. Naslednja stvar, ta vlada je podedovala slabo stanje, to je rekla poslanka Levice. Kakšno slabo stanje? 20 let prejšnje oblasti, vse vlade, tudi desne, leve, če želite, niso spisali tega zakona. Šele v času prejšnje vlade se je ta zakon spisal. V času korone, v času predsedovanja, v času šibke koalicije smo mi kljub vsemu spisali ta zakon. Vas je 55 tukaj noter od 90. To je krepka, krepka večina, lahko delate, kar želite. Ali veste, kaj počnete? Iščete izgovore, o tem ste pa vrhunski strokovnjaki. Prav tako je poslanka Levice rekla, treba je podmazati podvozje. Dajte ga že podmazati, dajte narediti, da bo zakon res učinkovit. In to me je pa res najbolj zmotilo, ko je rekla poslanka Levice, veste, ne gre vse čez noč. Dve leti plus, imate že noči za sabo. Do kdaj se boste še izgovarjali v Levici oziroma v koaliciji? No, 20 let ta zakon ni bil spisan. Mi smo ga napisali, sem vedel pod kakšnimi pogoji, s čim vse smo se ukvarjali. Potem je prišla pa ta vrhunska vlada in njeno vrhunsko menedžeriranje in so prestavili izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi za eno leto po liniji najmanjšega odpora. Zdaj pa tukaj prvo vprašanje ali, državni sekretar, garantirate, da se bodo pravice v dolgotrajni oskrbi začele izvajati tako, kot so tudi planirane, 1. 7. pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, 1. 12. pravica do denarnega prejemka in pa pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji? Ali boste te datume še kdaj zamikali ali bodo ostali takšni, kakršni so? To je moje vprašanje. tukaj od vas pričakujemo, da naredite ta zakon življenjski, ničesar drugega. Dejstvo je, da sistem enostavno ne funkcionira, ne deluje. Ljudje pa imajo pravico do oskrbe in ne samo do plačevanja, da bodo zdaj morali to vse plačevati. Danes je bilo kar veliko govora o tem glede financiranja koliko je bil urejen naš zakon pa koliko je zdaj vaš, ampak naš zakon je imel razpršeno financiranje, državni proračun, evropska sredstva in pa demografski sklad. Jaz vem, da ste se danes kar fejst spotikala v ta demografski sklad. bom zdaj najprej povedal to. Bil je oblikovan Predlog zakona o demografskem skladu, kamor bi prenesli državno premoženje, 10 procent dividend od tega pa namenili za sofinanciranje oskrbe.

seji opravi tretja obravnava. Se pravi razloge pripisujemo šibki koaliciji. Nas v nekem trenutku tudi 46 ali pa 45 ni bilo tako kot je vas 55. Se pravi šibka koalicija

Poslanec Janez Cigler Kralj je trdil, da so bili zneski virov financiranja dolgotrajne oskrbe iz sredstev EU in demografskega sklada v Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki ga je Državni zbor prejel med mandatom prejšnje vlade, zelo natančno določeni. Prejšnja vlada je v okviru sprejem programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 za dolgotrajno oskrbo, zagotovila dodatnih 78 milijonov evropskih sredstev dodatnih 78 milijonov evropskih sredstev. V načrtu za okrevanje in odpornost pa je predvidela še 20 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Še enkrat nepovratna evropska sredstva. Prav tako je prejšnja vlada predlagala zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki je predvideval letno sofinanciranje oskrbe starejših v višini 10 odstotkov dividend. Državni zbor o zakonu ni glasoval. Trditev Ciglerja Kralja, ki se nanaša na točno določene zneske sredstev iz demografskega sklada in evropskih programov drži. Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo. Pa jaz upam, da smo zdaj to debato lahko zaključili. Naslednja stvar, ki sem jo tudi že v svojem stališču povedal je to in to smo tudi v Novi Sloveniji že od samega od

In jaz mislim, da je to zelo premalo. Kar kažejo tudi številke za hitro odločanje za pravice iz dolgotrajne oskrbe. Vi v Levici ste zaposlili več ljudi, lojalnega kadra na svojem ministrstvu za solidarno prihodnost, kot ste jih zaposlili za to na centrih za socialno delo, če ste se že odločili, da bodo tam zdaj tam vstopne točke, da bodo reševali. To ste vi več ljudi zaposlili na svojem ministrstvu, to sem prepričan. Naslednja stvar,

birokratski nesmisel, prav tako pa nepotreben finančni strošek. Glejte naš zakon enostavno tega ni predvideval, to ste se vi spomnili in kaj bodo ljudje s tistim papirjem, ne vem, se bodo pokurili pa mogoče še kaj drugega naredili. Številke, ki zdaj pričajo v prid, da nekaj enostavno ne štima so tudi naslednje, tisoč 300 vlog, rešenih je mislim v sistemu je 41, rešenih je pa 19. Tukaj enostavno bo treba nekaj konkretno narediti. Upokojenci. Sedanji sistem ne omogoča upokojencem statusa oskrbovalca družinskega Naš zakon je recimo to omogočil. Jaz sem prepričan, da lahko upokojenec skrbi za svojega bom rekel, partnerja, sorodnika, mislim partnerja, ki pač ne more skrbeti za sebe, da je en upokojenec to sposoben, da lahko to. Vesel sem pa ene stvari, ker ko smo vas na to opozorili na odboru, ste sami rekli, da ne boste zapirali vrat. Da ne boste zapirali vrat in dajte razmisliti v tej smeri. Jaz si mislim, da vas bo v to prisililo mogoče tudi to, ta kadrovska stiska, ker sami veste, da v okviru sistema, da kadra primanjkuje in kdo bo recimo izvajal recimo oskrbo na domu? Bil je napovedan že tudi zakon, da boste reševali kadrovsko stisko na področju dolgotrajne oskrbe tega zakona zaenkrat še ni v Državnem zboru. Nekaj časa ga že obljubljate. Verjetno bo v skladu z zaključkom mojega stališča jutri, kadrovske rešitve na področju dolgotrajne oskrbe, jutri in potem bom to jutri spet prebral in bodo spet jutri in se to kar prestavlja v neki nedogled, imam včasih občutek, da preveč zamujamo, ni pa nekih konkretnih rešitev. Jaz imam konkretno rešitev, kako bi rešil kadrovsko situacijo, vprašanje pa je, če je to v Levici recimo v interesu. Sem prepričan, da je na denarno socialno pomoč prejema, 10 tisoč plus pa sem prej rekel premalo, številko zdravi za delo sposobnih ljudi, ki ne želijo delati in izkoriščajo ta naš sistem. Mogoče bi s spremembo Zakona o urejanju trga dela poskušali iti v to smer. Jaz mislim, da je tam še dosti kadra, ki ne želi delati mogoče na nek način kje javno upravo malo skrčiti, še tam dobiti kader in tako naprej, ker za izvajanje tega zakona bomo potrebovali veliko ljudi, vprašanje pa je, kje jih bomo dobili in ne prepričujte me, da bodo to delali Filipinci, z vsem spoštovanjem. Očitno je, da ta vlada, Ministrstvo za solidarno prihodnost nista sposobna zagnati izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi plus vse pravice, ki temu zakonu tudi pripadajo. Posledično, zaradi tega tudi na odboru koalicijski poslanci niso podprli predloga sklepa, ki nalaga Vladi Republike Slovenije, da najkasneje do 30. junija Državnemu zboru v sprejem pošlje spremembe in dopolnitve Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bodo odpravile birokratske nesmisle, nepotreben obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo ter zagotovilo izvajanje že uveljavljenih pravic. Dotaknil bi se samo še financiranja. Zdaj zelo preprosto je pa, zelo hitro se vidi, da ste šli pač po liniji najmanjšega odpora. Lahko ste našli 190 milijonov za dolgotrajno oskrbo v državnem proračunu, zelo elegantno ste pa to 620 milijonov prevalili na uporabnike in to bodo plačevali naši državljani, upokojenci 1 % neto od pokojnin,

vidi se, da ste šli po liniji nekega najmanjšega odpora, malo bomo obdavčili ljudi, a ne, tam 5 evrov, tam 10 evrov, tam 20 evrov, pa se na koncu tudi nekaj nabere. Prepričan sem pa, da se ljudje še enostavno ne zavedajo, kaj ta zakon prinaša, zavedali se bodo pa takrat, ko jim bo to udarilo po denarnici, to bo pa 1. 7. 2025, takrat bodo se pa zelo dobro zavedali. Vašo nesposobnost bodo pač plačali državljani. Se pravi, vprašanja, ki sem jih zdaj prej nanizal, ali garantirate, da se bodo pravice v dolgotrajni oskrbi začele izvajati v času s časovnico kot je bila predvidena, 1. 7. 2025, 1. 12. 2025. Kaj je z upokojenci, boste šli v smer, da bodo upokojenci dobili status oskrbnika družinskega člana. Kaj je z napovedanim zakonom glede reševanja kadrovskih težav na področju dolgotrajne oskrbe? In pa še eno vprašanje. Ali bodo pomoč dobili vsi,

Hvala. Mogoče en komentar glede financ, pa tudi, zdaj, kako bi rekel, tudi če bi pač prejšnja varianta zakona bila pač ne popolna, pa ni bila, vseeno ne bi zadostovala. Namreč v sporazumu z Evropsko komisijo je kot vemo dolgotrajna, dolgotrajna oskrba določena kot eden teh temeljnih mejnikov tudi za črpanje, na črpanje je vezana več kot milijarda evropskih sredstev in ena izmed določil tega mejnika je tudi sistemsko financiranje, torej v tistem trenutku, ko je, bi rekel se vlada zamenjala in je bila pač soočena s to situacijo, je bilo v vsakem primeru nujno sprejeti ureditev, zakonsko ureditev sistemskega financiranja dolgotrajne oskrbe. V tisti varianti prejšnjega zakona je bilo to mišljeno z ločenim zakonom, se pravi z ločenim Zakonom o financiranju o sistemskem financiranju dolgotrajne oskrbe. Ta bi bil v vsakem primeru potreben. Mi smo se odločili, da bomo potem to naredili v tej, kako bi rekel, veliki noveli oziroma prenovi obstoječega zakona, ki zdaj vključuje tudi sistemsko financiranje in to enostavno je, bi rekel, je bilo treba narediti, to je bilo tudi pač pravzaprav dogovor prejšnje vlade z Evropsko komisijo in pogoj. Toliko samo, bi rekel, saj ne, da bi kaj polemiziral, bistveno, samo toliko, da vemo o čem govorimo. Tukaj ni bilo opcije ja ali ne.

dolgotrajna oskrba na domu. To je tudi ena izmed, bi rekel, teh večjih sprememb, ki je od prejšnjega zakona do zdaj novega zakona, prenovljenega zakona, te Vlade, namreč veliko večjo težo smo dali veliko večjo, precej večjo težo, večjo težo smo dali dolgotrajni oskrbi na domu in dolgotrajno oskrbo na domu v tej shemi postavili zdaj kot enakovredno, enakovreden steber tako po financiranju, kot dolgoročno po številu uporabnikov, institucionalni oskrbi v domu, v domovih. Mi pač vidimo pravzaprav prihodnost dolgotrajne oskrbe v prihodnjih letih, desetletjih da bo dejansko institucije, domovi bodo servisirali tiste najbolj zahtevne uporabnike in temu se bodo seveda morali tudi ustrezno prilagoditi, medtem ko bo vedno več ljudi bo želelo svojo starost ali preživeti na svojem lastnem domu ali v kakšnih alternativnih oblikah bivalnih skupnostih in tako naprej. Zato pravzaprav ta novi, novi, prenovljeni, prenovljena

in to je odgovor, ne načrtujemo tukaj premika te časovnice, pač ne bomo premikali časovnice, to ne bi bilo primerno. Spet, na eni strani časovnica je takšna tudi zaradi evropskih zahtev, tako so bili mejniki postavljeni, to pomeni, da do konca leta 2026, to je še vaša vlada postavila, mora biti, bi rekel, implementiran zakon in pač bo implementiran zakon.

takšnih ali drugačnih problemov, pri tako kompleksnem sistemu so neizogibni ampak tega se pač ne smemo ustrašiti. Ko bodo problemi, jih bomo reševali, tako kot mislim, žali bog, kajne, pa ta primer, ki ga vsi dajete glede, glede pač oskrbovalca družinskega člana. Ja, problemi so bili, nismo bili srečni, da so se pojavili nepredvideni problemi,

kaj so lahko moji razlogi, zakaj mislim, da bo to vendarle izvedljivo drugo leto. Tukaj imamo pač neko mrežo izvajalcev in uporabnikov. Danes imamo okoli 9 tisoč uporabnikov pomoči na domu, te storitve, ki jo izvajajo tako domovi za starejše kot posebni zavodi in v nekaterih redkih primerih celo še CSD-ji. Skratka, ta mreža, mreža, pomoči na domu je tista, ki se bo lahko pač transformirala v, in seveda tukaj je za pričakovati, da bo velika večina sedanjih teh 9 tisoč uporabnikov pomoči na domu, ki pač plačujejo to v precejšnji meri iz lastnega žepa, nekaj v večji ali manjši meri sofinancirajo občine, ampak veliko gre pač tukaj iz lastnega žepa, da bodo ti uporabniki pač se preusmerili v dolgotrajno oskrbo na domu pri verjetno istih izvajalcih. In pravzaprav imeli to isto storitev, ki jo že prejemajo, v bistvu krito iz zavarovanja. Na drugi strani, to je en razlog zakaj, zakaj bo to, bi rekel, izvedljivo prihodnje leto, ker kot rečeno, ker to mrežo imamo in je to, bi rekel tisti temelj, ki ga bo, na podlagi katerega bomo gradili naprej. Drugi razlog je pa lokalne skupnosti, občine. Seveda, saj to sem že na odboru rekel in razumem, da je bil en, en refleks, pač županov, ko smo jim to veselo novico pač povedali. Ja, spet, še eno nalogo dajete lokalni skupnosti, še eno obveznost lokalni skupnosti, ampak zdaj počasi, ko imamo vedno več teh srečanj z občinami, župani, ko smo tudi že izdali, na podlagi dosedanjih sestankov smo izdali pač na ministrstvu priročnik z vsemi procedurami, vprašanji in odgovori, ki so jih občine naslavljale v zvezi z dolgotrajno oskrbo na domu in tukaj se zdaj tudi spreminja, se mi zdi, pač ta vedno bolj v pozitivno smer, tudi pristop občin in seveda, mi bomo delali tudi bo to sprejeto, da bo to dobro sprejeto in skupaj z občinami reševali vse možne probleme, ki bodo nastopili. Namreč, to je tista primera, ki sem jo zadnjič dal, da je pač nekako v naših, v naših mislih je normalno, da župan se potrudi, da zgradi ali pa da pomaga zgraditi dom za starejše. To je nekako, to je nekako v naši kulturi upravičeno kot en tak indeks uspešnega in dolgoročno razmišljujočega župana in seveda tudi država pri tem pač, če so okoliščine, pač pomaga. Zdaj pa imamo dejansko priložnost, da bodo občine da bodo občine z veliko pomočjo države in zakonsko podlago lahko pravzaprav postavljale svoje mreže

imele, in to je spet podobno kot pri centrih za socialno delo, dodatnemu delu se žal tukaj pri dolgotrajni oskrbi ne moremo izogniti. Vedno več je starejših, družba se demografsko transformira. Tako pač je. Vedno več bomo imeli zelo, v velikih narekovajih, dela s starejšimi, sami s sabo, ki bodo starejši, vedno več izdatkov in stroškov bo s tem. To je res nekaj čemur se moramo, čemur se ne moremo izogniti. In seveda centri za socialno delo kot pač neka hrbtenica socialnega dela in socialne države v državi bodo imeli vedno več dela s starejšimi. Ne morem jim reči, da ne bodo ga imeli, ga bodo imeli. In občine bodo imele vedno več dela s starejšimi in to pač tako je in tako mora biti. In kot rečeno, tukaj bodo občine imele pač priložnost, da bodo uporabile nov zakon, da bodo uporabile pač tudi, mislim, infrastrukturno pomoč, ki jim bomo nudili, da bodo izgradile in da bodo hotele izgraditi in da bodo tudi aktivno k temu pristopale mrežo dolgotrajne oskrbe na domu. To nekako, spoštovani poslanec Reberšek, so moji razlogi za, kako bi rekel, zmerni realistični optimizem, da bo to teklo

Tega ni postavila kot mejnik, tega ni postavila prejšnja vlada. To je postavila uredba, ki je uvedla načrt za okrevanje in odpornost, ki vemo, da se izteče konec leta 2026 in da morajo biti vse aktivnosti, v kolikor želimo tudi uspešno dostopati do dobre milijarde in pol evrov nepovratnih sredstev izpolnjene do do tega časovnega okvira. Ni bilo to v domeni vlade, katerekoli vlade, pač pa je bila to evropska uredba, ki je te časovnice, določila. Potem je bilo rečeno, da je v sedanjem zakonu dan večji poudarek na dolgotrajni oskrbi na domu, kot v zakonu iz leta 2021, kar tudi ne drži. Noben večji poudarek ni dan tej oskrbi na domu. Še več, v tem zakonu je celo omejeno število izvajalcev, potencialnih izvajalcev, ki lahko to oskrbo izvajajo, kar pa je problem, zaradi tega, kar smo danes slišali, oskrba na domu vemo, da teče preko občin, v večini občin zelo uspešno, in pomeni zdaj v tem obdobju slabega izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi nek amortizer pri dostopanju do storitev za številne oskrbovance. In hvala vsem županom, ki se trudijo na tem področju in se bodo še naprej, sem trdno prepričan. Od 75 izvajalcev jih ima trenutno 50 od njih čakalne vrste. In to ne tako kratke čakalne vrste, kar pomeni, da je ta kadrovski problem, ki smo ga omenjali tudi v zahtevi za sklic te seje, tisti ključen problem, ki bo onemogočal uspešnost izvajanja dolgotrajne oskrbe po tem zakonu in na katerega nismo dobili nobenih odgovorov ne na odboru predvčerajšnjim, ne danes in nobenih konkretnih rešitev.

težko je, mislim da je tako, en res tak ping pong danes. Po eni strani poslušamo vse očitke, ki jih predlagatelji navajajo v tej zahtevi za sklic izredne seje praktično enako ves čas. Po drugi strani z različnih strani poskušamo odgovarjati na te očitke, ampak ja, ne pridemo nikamor. Jaz sem prepričan, glede na to, da so bili vzpostavljeni ti dvomi, ali bo sploh kdaj ta stvar zaživela, ta stvar je že zaživela. Zaživela je v skladu z zakonom. Še enkrat, priznavamo tudi, da morda z manjšim zamikom, ampak tudi za to so bili razlogi zelo jasno povedani. Ampak danes imamo centre za socialno delo, ki izdajajo odločbe,

prenove dolgotrajne oskrbe in ja, terja svoj čas, ampak jaz verjamem, da bodo tudi ti zaostanki, ki so nastali v teh začetnih mesecih tega leta, kmalu, kmalu nadoknadili in bo seveda stvari tekle bistveno bolj gladko naprej. Treba je samo malo realističnega optimizma, kot je rekel državni sekretar, ne pa tolikšnega pesimizma. In to je verjetno eden od ključnih razlogov, zakaj ne podpiramo tega sklepa, ki ste ga predlagatelji predlagali - ta sklep je popolnoma nepotreben. Pač zakona v tem trenutku ni potrebno odpirati, zakona ni potrebno popravljati, zakon je postavljen na tak način, da bo zdržal svoje izvajanje in da ga bo, da bo seveda predvsem upravičencem do dolgotrajne oskrbe prinesel tisto, kar jim gre. Kar se tiče tega, da bi upokojenci lahko izvajali oziroma bili oskrbovanci družinskega člana, gre za utemeljen pomislek oziroma utemeljen predlog. Mimogrede, tudi prejšnji zakon z dosti ni čisto dobro omogočal te opcije, da bi lahko upokojenci izvajali dolgotrajno oskrbo, ki ga na ministrstvu, kot smo slišali, kot razumemo, preučujejo; bomo videli ali je ta stvar sploh možna. Je pa tu seveda število tudi čisto zakonsko-tehničnih zadržkov, ki jih ni možno preskočiti kar tako. Kar se tiče kadrov. Še enkrat, pripravlja se, mislim, da bo tudi zelo kmalu tudi predstavljen javnosti in poslan v parlament, zakon, ki bo zagotovil zadostne kadre. Vemo, poslušamo, ni samo dolgotrajna oskrba tista, ki trpi zaradi pomanjkanja kadra, ampak je to fenomen, ki je vseprisoten na ravni celotne države, še več, celotne Evrope, tudi zaradi tega, ker smo družba, ki se stara, zaradi tega, ker se tudi delovni procesi toliko spreminjajo, nenazadnje, če želite, tudi zaradi plačnih sistemov in višine plač, da se to pojavlja zdaj kot neka sodobna težava, ki jo skušamo razrešiti, po eni strani z že omenjenim zakonom na področju dolgotrajne oskrbe oziroma za kadre v dolgotrajni oskrbi, po drugi strani s plačno in ostalimi ukrepi, ki bodo na nek način skušali spodbuditi to, da bo tudi s tega vidika ne samo več ljudi, ki bi lahko ta delovna mesta zasedli, ampak da bodo tudi ta delovna mesta nekoliko bolj privlačna iz čisto tega osnovnega preživetvenega vidika. Kar se tiče tega drugega dela tega sklepa, se pravi, da se ukine, da se ukine prispevek, to je pa popoln nesmisel. Jaz sem v teh desetih letih, odkar sem v tem Državnem zboru, od gospoda Grimsa velikokrat slišal, da denar ne raste na drevesu. In če želimo kakovostno dolgotrajno oskrbo, ki bo seveda tudi ustrezno financirana s strani, s strani države, če želimo, da je to javni servis, potem pač prispevek, ki je potreben, to je preprosto jasno. In poznamo tak sistem na vseh ostalih področjih v tej državi, kar se tiče socialnega, zdravstvenega in ostalih varstev, tako da s tega vidika je ta argument nesmiseln. Predvsem pa je sprevržen, ker ste sami v prejšnji vladi predlagali prav tako prispevek oziroma uvedbo prispevka, sicer v nekem nedorečenem, odmaknjenem času do sredine leta 2025. Kar se tiče financiranja, ste vi v tem zakonu o dolgotrajni oskrbi, se pravi v tem pred, pred novelo, pač to stvar naredili na hitro. Gospod Reberšek je govoril o demografskem skladu; tista trditev gospoda Ciglerja je morda držala, ampak demografski sklad ni nikoli nastal in mi smo bili soočeni s situacijo, kjer je bilo med viri financiranja opredeljen nek demografski sklad, ki ne obstaja. Kako bi vi na tak način financirali dolgotrajno oskrbo? Tako da zelo jasno je, da je tisti zakon o dolgotrajni oskrbi nastal tik pred zdajci, tik pred volitvami zato, da bi poslušali lahko na predvolilnih soočenjih to, kar poslušamo zdaj še dve leti kasneje, da ste bili prvi, ki ste spisali Zakon o dolgotrajni oskrbi. Še enkrat, to sem danes povedal že v stališču, veliko stvari v tem zakonu je bilo dobrih, so tudi temeljni gradnik novele in tega nihče nikoli ni zanikal, je pa res, da je bil na neki točki neizvedljiv; to so opozarjali tudi izvajalci, izvajalci, tisti, ki bi bili izvajalci dolgotrajne oskrbe, da tistega zakona pač takrat, ko bi moral stopiti v veljavo, ne bi mogli izvajati in je bila težava. Zaradi tega se je tudi zgodba odvila tako kot se je in zaradi tega

v tistem prejšnjem zakonu niso bili opredeljeni. In še zadnja stvar, kar se tiče vstopnih točk. Takrat, ko ste vi pripravljali Zakon o dolgotrajni oskrbi, so ravno deležniki, predvsem pa tudi Zakon o zdravstvenem zavarovanju opozarjali, da je ZZZS neustrezna vstopna točka, da zavodi niso ustrezni za to, da bi izvajali v celoti tisto, kar predvideva zakon. Center za socialno delo je s svojega vidika, tako mreže kot predvsem poklicnega bistveno bolj usposobljen za to, da človeka sprejme, da mu pripravi načrt in da se bistveno, da se bolj celovito ukvarja z njegovim z njegovim stanjem, kot pa samo nek, nek zavod za zdravstveno zavarovanje. Tako da s tega vidika so tudi bile zagotovljene dodatne zaposlitve za to, da bi centri za socialno delo okrepili, jih opolnomočili v tem, da lahko se prioritetno posvetijo tem nalogam. Tako da s tega vidika še enkrat. Razumem, da je to naloga opozicije, da ves čas kritizira delo vlade, ampak jaz mislim, da je Zakon o dolgotrajni oskrbi, novela Zakona o dolgotrajni oskrbi bila en velik korak k temu, da se to področje še izboljša, da se uredi tiste pomanjkljivosti, ki so bile postavljene na začetku in mislim, da je čisto v redu se začel zaganjati ta projekt in dajmo mu dovoliti, da steče naprej, brez kakršnihkoli spotikanj. Še enkrat, jaz mislim, da z nobeno novelo, predvsem pa ne z ukinitvijo

Ja, mogoče se je strinjati s to ugotovitvijo, da je zakon zaživel, se pa ne izvaja oziroma se je začel izvajati po petih mesecih od uveljavitve. Zaživel je pa avgusta, septembra lani, ko ste po nepotrebnem iz davkoplačevalskih žepov milijon 300 tisoč evrov namenili za to, da so ljudje dobili po nepotrebnem odločbe, ker ste dodali v člen zakona, kjer je pisalo, da se to naredi po uradni dolžnosti, da to naredi Zavod za zdravstveno zavarovanje, na avtomatski način, odstavek v katerem piše, da morajo vsi upravičenci dobiti, torej vsi zavarovanci dobiti pisne odločbe. Zdaj pošteno bi bilo z vaše strani, če ste že to naredili, da bi jim zraven v to odločbo tudi napisali koliko bodo morali prispevati od 1. julija prihodnje leto, to bi bilo pošteno. In da bi tam napisali, da bodo prispevali 2 odstotka od bruto plač in 1 odstotek od pokojnin in da bi jim tam napisali, da bodo prispevali 10 odstotkov do plačila za vsako storitev, to bi bilo pošteno. Potem bi imela ta odločba še nek smisel. Tako pa seveda ni imela nobenega smisla in je bil to popolnoma stran vržen denar. In govori samo o tem, da je ta zbirokratiziranost se pojavlja skozi celoten zakon in otežuje operativno izvedbo teh določb tako kot so bile sprejete in zaradi tega se ne spoštujejo roki tako kot so bili postavljeni. Zdaj, rečeno je bilo, da nobena novela ni potrebna. Že vaš koalicijski partner Socialni demokrati se s tem ne strinjajo. Prej je eden od razpravljavcev povedal, da bo pač ta zakon potrebno popraviti, novelirati. Če ne, zaradi drugega, že zaradi tega, s čimer se tudi vi vsaj v besedah strinjate, da je potrebno razširiti krog izvajalcev glede oskrbovanca, družinskega člana tudi na upokojence. Že za to je potrebna novela tega zakona. Ampak potrebna je seveda tudi, zaradi mnenj tistih, ki pač bodo izvajalci, na katerih bo slonelo breme izvajanja tistega, kar sledi po 1. januarju prihodnje leto. Direktorica, generalna direktorica, Zavoda za zdravstveno zavarovanje pravi: "Nujno je čim prej začeti pripravljati spremembe in dopolnitve Zakona o dolgotrajni oskrbi, hkrati pa vzpostaviti nacionalno koordinacijsko skupino, ki bo pomagala pri omejevanju in zmanjševanju tveganj ter usmerila pozornost na tiste aktivnosti, ki jih je nujno izvesti, da se bo izvajanje dolgotrajne oskrbe leta 2025 sploh lahko začelo. To ne govori Slovenska demokratska stranka, tega ne govori opozicija, nekaj podobnega vam govori tudi sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo. In dobronamerna opozorila, ki jih očitno vi ne želite slišati, gredo v tem, da je potrebno resno na mizo dati vse tisto, kar je pomanjkljivo v tem zakonu, pripraviti spremembe in uveljaviti in v tem okviru še posebej nabor ukrepov, ki bodo preprečili kadrovski kolaps tega sistema, ki ima lahko najhujše posledice.

je bil prvi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet pod prejšnjo vlado Janeza Janše, sprejet tik pred državnozborskimi volitvami. Seveda to ne drži, namreč zakon je bil sprejet konec leta 2021, decembra 2021 in še pred tem se je zakon na ministrstvu oziroma v kabinetu tudi pripravljal, kar leto dni. Se pa še kako dobro spomnim tako seje odbora, kakor tudi seje Državnega zbora, kjer smo sprejemali ta zakon In kako ste takrat poslanci v opoziciji, ki danes sedite tukaj v koaliciji, z raznimi procesnimi manevri, psihološkimi pritiski na nas poslanske kolege v takratni koaliciji, hoteli na vsak način preprečiti sprejemanje oziroma sprejetje takrat prvega Zakona o dolgotrajni oskrbi. Zdaj državni sekretar je izrekel en stavek, ki ga potem, bom rekla, ste ponavljali kar vsi po vrsti v koaliciji in to je, da je sedanji zakon nadgradnja prejšnjega. Zdaj, jaz bi želela, spoštovani sekretar, če mi lahko malce bolj razjasnite, v čem konkretno je ta vaš zakon nadgradnja prejšnjega. Namreč imate uzakonjene povsem iste pravice, kot jih je že uzakonil prvi zakon v času Vlade Janeza Janše, nobene nove pravice niste uvedli, s to razliko, da pa ste vi s tem novim zakonom uvedli nov davek za vse delovno aktivne državljane in upokojence. Tako da, če mislite, da ste ga nagradili s tem, da ste torej uzakonili nov davek delovnim državljanom, potem ja, v tej smeri je zagotovo nadgradnja prejšnjega zakona. Zdaj, kot je bilo torej že večkrat povedano in zakaj je sledil tudi sklic te seje, ki je nujno potrebna, zagotovo glede na to, kar se dogaja pri uveljavljanju pravic v praksi. Namreč, zalomilo se vam je pri prvi pravici, to je pravici oskrbovalca družinskega člana. Zdaj tukaj bi morale biti pravice priznane že s 1. januarjem letošnjega leta in bom rekla, ne ne samo neresno, ampak povsem nedopustno s strani ministrstva je, da bodo ljudje do te pravice, ki bi jim morale začeti veljati že v letošnjem letu, prišli komaj čez eno leto. Čez eno leto. In potem tukaj poslušamo koalicijske kolege, kako razlagajo, da pač malce sistemskih pa informacijskih ovir, pa zavor, ampak sistem se šele vzpostavlja. Glejte to so ljudje. Ljudje, ki jim je priznana četrta, peta kategorija, torej, tisti, z najtežjimi okvarami in povsem nedopustno je, da se pri takšnih ljudeh to sploh lahko zgodi na podlagi časovnice, ki ste si jo vi sami določili v zakonu, ki ste ga sami pripeljali v Državni zbor in na to tudi potrdili. Na to smo vas navsezadnje že opozarjali takoj v začetku letošnjega leta, ko se je v praksi pričelo dogajati, da ljudje so dajali svoje vloge na centre za socialno delo, seveda vse se je pa zapletlo pri informacijskem sistemu in tudi po tednih, mesecih odločb niso prejeli. Zdaj, takrat ste bili na podlagi poslanskih vprašanj opozorjeni tudi na to, da ste pri tej pravici povsem spregledali upokojence. Nenazadnje, že v začetku meseca februarja letošnjega leta vas je kolegica Suzana Lep Šimenko na to pisno opozorila s pobudo, da se ta status spremeni oziroma, da se s spremembo zakona ta status omogoči tudi upokojencem. Zdaj, od tega je minilo približno tri mesece in zdaj tukaj še danes vedno poslušamo, da ste sicer odprti za te možnosti, ampak

povsem nedopustno glede na to kakšen kadrovski manko imate, tako za izvajanje oskrbe na domu, kakor tudi v institucionalnem varstvu, da vas na to že nenehno opozarjamo in ne samo torej, da ljudje ne dobivajo priznane pravice, ki jim gre po zakonu, tudi za naprej očitno kaže, da vi tega problema niste sposobni ali pa ne želite rešiti, če pa že, kajne, me pa zanima kdaj boste zadevo popravili, s spremembo zakona.

veste, najmanj že 3, 4 mesece in navsezadnje o tem se je tudi ena iz od koalicijskih strank, to so Socialni demokrati, izrekla da bi v tem primeru pa podprli spremembo tega zakona. Zdaj, zalomilo se vam je torej pri prvi pravici, ki bi jo morali ti novi vlagatelji, do katere bi bili, bi morali biti upravičeni, že imeti oziroma bi se jim že morala izvajati. Zdaj, rečeno je bilo danes, da tukaj izvajamo nekakšen predvolilni golaž s to problematiko in da sistem bo povsem v redu funkcioniral oziroma vse v pretekliku, češ da ste nekako že začeli vzpostavljati ta sistem. Naj vam malce osvežim spomin, namreč že vseskozi od takrat, ko smo imeli hearing za imenovanje novega ministra za solidarno prihodnost smo vas opozarjali in ministra tudi spraševali, kako bo reševal kadrovsko stisko v okviru izvajanja dolgotrajne oskrbe in to je bilo januarja 2023 in takrat je minister Simon Maljevac nam v opoziciji zagotovil celo, da bo v roku meseca, dva prišel z rešitvijo, ki se snuje skupaj s skupnostjo socialnih zavodov, ki nenehno opozarja na to, da kadra, predvsem negovalnega, v domovih za starejše ni. In danes je več kot leto dni od tega še vedno nimamo v Državnem zboru nobene spremembe zakonodaje, nobene pripravljene rešitve s strani ministrstva, kako boste kadrovsko stisko reševali. Dalje, junij 2023. Z naše strani je sledil sklic seje odbora, kjer smo vas prav tako opozarjali na problematiko kadra pri izvajanju institucionalne oskrbe, in potem januar 2024, spet s strani Slovenske demokratske stranke, sledila izredna seja Državnega zbora, znova na temo problematiko kadra in pomanjkanje le tega za to, da bi se oskrba na terenu oziroma do tistih upravičencev, ki jo potrebujejo. izvajala. Tako, da glejte, spoštovani kolegi iz koalicije in pa sekretar, ministra danes že kar lep čas očitno ni več med nami, jaz težko poslušam, kako boste vi zagotovili uveljavljanje pravic v naslednjem letu tistim, ki jih potrebujejo, glede na to, da kadrovske stiske očitno ne znate ali pa ne želite reševati in da imate hud problem z izvajanjem tega zakona na terenu, vas ne opozarjamo samo danes tukaj in na odboru, s strani opozicije in Slovenske demokratske stranke, ampak vas na to opozarjajo praktično vsi izvajalci, ki na terenu dolgotrajno oskrbo izvajajo; Skupnost socialnih zavodov, Skupnost centrov za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenij - vsi ti vas pozivajo, to so konkretni deležniki v tem postopku, da se dolgotrajna oskrba kot bi se morala, ne izvaja, da zamujate trenutno s to pravico, ki bi se že morala pričeti izvajati in da se bojijo, glede na to, kako zadeve potekajo na ministrstvu,

Ja, s čim pa? Z brošurami, ki ste jih namenili občinam? Ali vi mene hecate? Glejte, oskrba na domu trenutno ima en hud problem in smo znova pri pomanjkanju kadrov. Ga ni. Standardi in normativi so zastareli. Več kot 20 let se na področju zdravstvene nege niso spremenili in zato ta negovalni kader odhaja pač drugam, tudi v tujino za isto delo, za boljše plačilo. Vi problema kadra niste rešili in tudi na vidiku ga ni. Omenjate sicer nek zakon, ki naj bi, interventni, prišel v Državni zbor, ampak tudi tukaj, po mojih informacijah, s strani stroke, tiste, ki izvaja zadeve na terenu, je ta zakon daleč od tega, da bi konkretno reševal probleme kadrovskega manjka, mogoče en majhen kamenček v mozaiku, ampak konkretnih problemov, ki jih imate ne boste rešili brez tega, da sprejmete standarde. In normative za zdravstveni del storitev. In to veste sami. In se zdaj tukaj sprenevedati, kako bo vse lepo in prav, ni ni prav in ni fer do tistih, ki oskrbo potrebujejo. Oskrba na domu, trenutno, ste sami povedali, približno 9 tisoč je tistih upravičencev, ki se jim do sedaj nudi ta pravica. In v okviru dveh let tudi po vaših izračunih naj bi bilo teh upravičencev 20 tisoč. Spoštovani Spoštovani državni sekretar, ali mi lahko prosim odgovorite na vprašanje, kje, od kod boste vi zagotovili kader za vse te upravičence, ker sami ste dejali, da ste dali večjo težo izvajanju dolgotrajne oskrbe na domu? Od kod torej boste vi zagotovili kader? Zdaj, nič drugače seveda ni v domovih za starejše. Če so bile mogoče včasih problem postelje, dobiti postelje v domovih za starejše, je sedaj trenutno večji problem zagotovo kader, predvsem zdravstveni kader, ki odhaja. Nič koliko poslanskih vprašanj in pozivov z naše strani je že bilo, da se na tem področju standardi in normativi uredijo. Naj spomnim, v prejšnji vladi Janeza Janše so bili sprejeti standardi in normativi za socialni del storitev, ostali so še odprti za zdravstveni del, žal so bile volitve pred tem in do sprejetja tega ni prišlo. In pričakovati bi bilo, da bo minister v okviru te vlade na tem tudi delal in da bodo ti standardi sprejeti in da se bo s tem kadrovska problematika rešila ali pa vsaj v večji meri ublažila, tako da bodo tudi tako domovi za starejše, kot navsezadnje tudi ta oskrba na domu imela zagotovljenega več kadra. Ker glejte, vi lahko govorite o tem kakšne pravice vse so zagotovljene, pa kje ste vi dali večjo težo, pa kako bodo ljudje prišli do potrebne in nujne oskrbe, ko bodo potrebovali, ampak če vi kadra ne boste zagotovili, potem teh pravic oziroma te oskrbe ne bo in se ne bo mogla izvajati brez ustreznega kadra. Torej, kadrovskih stisk očitno ne rešujete. Zdaj pa moram vas še spomniti tudi na investicije. Namreč, bom rekla, tudi tukaj ste popolnoma pogoreli. Na moje poslansko vprašanje sem dobila odgovor, da se zamikajo tudi investicije v domove za starejše tiste, ki so že bile priznane, ki so že bile vključene v proračun in tudi tiste, ki že imajo podpisane pogodbe z ministrstvom, približno devet takšnih domov za starejše je, ki bodo očitno na potrebne investicije čakali vsaj še nekaj časa. In očitno pač ljudje - zato ker ne znate, ne želite, niste sposobni, ne vem, to boste vi povedali - ne bodo dobili in torej ne bodo deležni oskrbe, ki jo potrebujejo. Da zakona ni potrebno odpirati? Spoštovani kolegi iz koalicije, jaz menim, da ga je. Predvsem pa tako menijo tisti, ki zakon v praksi izvajajo. Zdaj vsi ti izvajalci so se bili primorani povezati tudi v nekako neformalno delovno skupino zaradi tega, ker pač očitno je, da ministrstvo, vlada, koalicija, kakor želite, noben od vas ne sliši in ne posluša tistih, ki delajo na terenu in ki to oskrbo, dolgotrajno oskrbo ljudem nudijo. In v bistvu poziva ministrstva, da popravi zakonodajo, da vključi njih kot stroko v te popravke zakonodaje, da se bo zakon dejansko izboljšal in da bo v praksi ga možno primerno tudi izvajati, kakor tudi da jih vključite v pripravo podzakonskih aktov. In ker se slednje ni zgodilo, so se morali celo združiti v neko neformalno skupino. Tako da glejte, spoštovani kolegi, ne govoriti, da zakona ni potrebno odpirati, raje prisluhnite tistim, ki delajo na tem področju, ki vedo, kaj se v praksi dogaja in ki so verjetno najbolj kompetentni za to, da povedo, kako je potrebno določbe popraviti, da se bodo lahko v praksi izvajale in da bodo ljudje dejansko dobili oskrbo, ki jo potrebujejo. In nenazadnje, za kar bodo z naslednjim letom, z julijem naslednjega leta tudi plačevali;

Da malo vstanem, pretegnem tudi hrbet. Je že pomembna tema, dolga seja. morda, morda je zdaj pač res, res čas, da še spregovorimo nekaj o kadrih, o kadrovskem problemu; je bil večkrat izpostavljen, upravičeno. Zdaj,

to zelo, tako bi rekel, v narekovajih uporabljam, prvi Zakon o dolgotrajni oskrbi v resnici, ne, po strukturi storitev je bil dovolj podoben, tudi ni reševal problema kadrov. Ali takrat problema kadrov ni bilo še pred, pred dvema letoma? Pardon, ne mi zameriti, se malo hecam, ne. Vem, da je bil takrat problem kadrov. Pa tudi strinjam se pravzaprav oziroma moja poanta je v tem, da, hočem reči, jasno, da problem kadrov je, da je ogromen problem, da ga moramo reševati, ampak hkrati pa, bi rekel, ni oziroma ne more biti oziroma ne sme biti razlog, da zamrznemo in rečemo: zdaj pa ne bomo se lotili dolgotrajne oskrbe kot enega ključnih, ključnih projektov socialne države v prihodnosti, dokler ne rešimo problema kadrov. Pač na ta način ne bomo daleč prišli, ne. Hočem reči, ne, moramo se zavedati problema kadrov, kako resen in urgenten je, hkrati pa ne moremo tega zdaj kar izrabljati, da pa ne bomo nič storili, dokler problema kadrov ne bomo rešili, ker potem ne bomo nič naredili, niti rešili problema kadrov niti, premaknili dolgotrajne oskrbe v nov čas, v katerega mora iti. To je to. Zdaj pa konkretno torej, kako, kako nasloviti problem kadrov.

to ni fraza, to je pravzaprav neko pomembno pripoznanje, ki nakazuje na to, da gre za nek, bi rekel, strukturni, strukturni problem naše družbe, ki se je zgodil v, da tako rečem, poznem kapitalizmu, da

postala pravzaprav najmanj plačana ali pa bistveno premalo plačana in te situacije ta veliki rešitelj trg enostavno ne zmore več nasloviti in smo pač, bi rekel, tam, kjer smo. Ampak vendarle kaj so tiste pač poti naprej? Ni enega, ker je problem strukturen. Jasno ni enega čudežnega ukrepa, ki bi ga vaša, naša, ne vem bilo katera je najpametnejša vlada na svetu lahko naredila in pač rešila kadrovski problem,

neka množica, nek set ukrepov, ki so možni in ki lahko naslovijo kadrovski problem. V primeru pač, bi rekel te vlade ali pa te politike kaj tukaj ga sestavlja na eni strani pač bom povedal to kar sem že večkrat povedal, ampak to je pač res, velik projekt prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Spet lahko bo nekdo rekel, da zamuja, da je počasen in seveda to lahko bo upravičeno rekel, ampak zamuja in je počasen je ravno zato, ker je tako težaven, ker ga pač poskušamo speljati tako kot se gre. Ne samo da pač linearno zvišamo plače vsem, kar bi bilo najlažje, kar se je delalo zdaj dolga leta, ampak da se dejansko odpravi tudi nesorazmerja v največji meri, kakor se to lahko naredi in velik del te odprave nesorazmerij se tukaj nanaša ravno na, bi rekel, naš del kadrovskega problema. To pomeni, da je ogromno delavk in delavcev v skrbstvu pač danes pod minimalno plačo, saj dobivajo potem minimalno plačo ven, ampak to je tudi, bi rekel, ni dostojanstveno, da človek dobi plačo pod minimalno plačo, tudi če je, potem dopolnjena do nje. To naslavljamo in to se bo zdaj spremenilo. To pomeni plače se bodo zvišale, ker se morajo zvišati v tem sektorju. To je en del tega odgovora izboljšanje, izboljšanje pogojev dela na ravni plač. si, ne delam si iluzij, da bo dovolj, ker je strukturni problem, bi v resnici to zvišanje moralo biti še veliko večje, kakor bo. Ampak spet, živimo v nekih

Plačna pogajanja, ki bodo zvišale plače delavkam in delavcem na eni strani. Na drugi strani ukrepi, ki jih lahko, ki so na nek način vključeni v sam ZDOSK, torej tako kot je ZDOSK zasnovan. Dejansko vključuje dejstvo, da se standardi in normativi pravzaprav spreminjajo. Zaenkrat v primeru pač standardov, normativov o socialnem varstvu. Veste, da so postavljeni Pravilnik o standardih in normativih, tako da se bo do leta 2030, se pravi, v tem desetletju, se bo pač prilagodil in novi ZDOSK pač to že upošteva pač višje stroške dela, ki pravzaprav izhajajo iz prilagajanja standardov in normativov. Ampak mimogrede tukaj pa moramo tudi še malo stvar zakomplicirati in biti pravzaprav jasni kaj, kakšna je povezava med standardi in normativi kot neko čudežno formulo in kadrovskim problemom. Stvari niso tako enostavne. Na eni strani jasno, če mi če mi pravzaprav določimo, da trenutno nek obseg dela preveč obremenjuje enega delavca in da pač po novih normativih to storitev ali pa to delo bosta opravila dva delavca,

istočasno povzročili, da bosta zdaj potrebna dva delavca za to isto delo, kar dela zdaj en preveč obremenjen delavec in to upam, da se vsi zavedamo, da tukaj ni nekih spet čudežnih formul, bomo sprejeli nove standarde in normative in ck, in bo in bo problem s kadri rešen. Seveda moramo, moramo slediti temu, da se izboljšajo tako standardi, ki določajo in moderne in izboljšane storitve, kot normativi, ki razbremenjujejo danes preveč obremenjene delavce, ampak v celotnem kontekstu vsega skupaj, niso pa to, tako kot prevečkrat slišimo, čudežne formule. Skratka, drugi del te sestavljanke. Tretji del te sestavljanke, tukaj se res, kot ste rekli, pravzaprav minister Maljevac, ko je bil državni sekretar na Ministrstvu za delo, je začel to delovno skupino, da detektira vzroke kadrovskih, določenega aspekta kadrovskih problemov. Predvsem na ravni, bi rekel vodenja socialno varstvenih zavodov in smo dejansko ugotovili, da lahko z določenimi ukrepi, ki pravzaprav kot taki niti niso tako zelo pogojno rečeno dragi, ker vemo, da plačna reforma je v celoti strašansko draga, jo moramo gledati v celoti in tukaj govorimo, 100, 100 milijonih evrov, ampak o še enem rangu višje kakor bodo stroški prenove plačnega sistema. Tukaj gre pa za relativno targetirane ukrepe, relativno kot rečeno, v narekovaju, poceni ukrepe kot je kot je recimo izraba ali pa optimiziranje obstoječih

v delo socialno varstvenih zavodov, lahko spodbudimo izobraževanje tako delavcev kot vodstvenih kadrov, lahko pravzaprav moramo tudi spodbujati, ker pri nas zelo zaostajamo, uporabo novih tehnologij in to so vse ukrepi, ki so bili nekako začrtani, in lahko rečem, da smo, mogoče nismo v Sloveniji tako navajeni na ta način, pač, reševati, reševati problemov s takimi svežnji ukrepov, tako da je bilo treba kar veliko prepričevanja naših vseh kolegov in tudi modifikacije na naši strani, ampak smo zdaj dosegli to, da je ta predlog našega kadrovskega zakona usklajen z ostalimi resorji in pravzaprav mu nihče več v tej obliki kot je zdaj, mu nihče več ne ne nasprotuje, tako da to je tudi odgovor na to vprašanje, ki je bilo večkrat postavljeno, tako da dejansko zdaj optimistično, realistično spet računam, da bo prihodnji teden Vlada ga že obravnavala. Tako. Skratka ni čudežnih rešitev, Vlada pa vendarle dela in eden njenih največjih projektov, kot rečeno, plačna reforma je usmerjen ravno pravzaprav k tistemu jedru problema, torej izboljšanju pogojev dela in plač v tem našem sektorju. Ne vem, mogoče bi pa za na konec še rekel, ker sem rekel, da gre za sistemski problem, mogoče ste kdaj zasledili to, bi rekel, dosti znano anekdoto zgodovinarja Rudgerja Bergmana. To je tisti zgodovinar, ki je zaslovel takrat s svojim nekonvencionalnim nastopom v Davosu. In Bergman je Bergman je dal nek primer nekega pravzaprav tega, točno tega strukturnega paradoksa, da so pravzaprav najbolj potrebna dela danes najslabše plačana. In je rekel, glejte, 1968 so bili v New Yorku velika stavka smetarjev, pa delavcev v smetarstvu in ta stavka je zelo znana, ker je povzročila dejansko kaos v mestu.

Na drugi strani, pravi Bergman, imate tudi te zelo znane stavke bančnikov v 70. letih na Irskem. In med eno izmed teh najbolj znanih stavk leta 1970 so banke praktično prekinile svojo dejavnost, bančniki so šli štrajkati in ljudje niso mogli dvigovati svojih prihrankov in nič »kao« ni funkcioniralo, ampak glejte, ljudje so se znašli in so po irskih pubih so pravzaprav nastale take spontane banke, kjer so ljudje pravzaprav na zaupanje tisti, ki so imeli svoje prihranke, so zaupali svojemu sosedu, da so mu dali gotovino in da, ko se banke odprejo, bo on to gotovino vrnil. Skratka, ta svoj sistem zaupanja in izmenjave in da tako rečem, "clearinga", so ljudje vzpostavili in primer boste našli pač v številnih socioloških

In tega se moramo zavedati tudi, ko rešujemo kadrovski problem, da dejansko bomo morali pač kot družba in pač kot politiki, ker za to imamo vzvode, prepoznati to veliko večjo vrednost teh delavk in delavcev v teh poklicih, ki so danes pač podplačani, ampak so tako pomembni, in to mi dobro vemo, o socialnem skrbstvu, da se nam bo svet ustavil, kajne, če bodo šli stavkat. Zdaj se nam dogaja, da tiho te delavke odhajajo nekam drugam, ampak če bodo šle stavkati ali pa če bodo vse šle drugam, se nam bo svet ustavil in ne bomo imeli nič tukaj, kar bi, kako bi to naslovili. Tako da to je, to je stvar, ki je tudi za premisliti pri samem sebi, tudi v okviru vseh ostalih ukrepov, ki jih tukaj na kadrovskem področju počnemo. Hvala. Naslednji dobi besedo magister Borut Sajovic. Hvala lepa, predsedujoči. Takole, ko pride večer, je treba potegniti črto in reči, kaj smo zdaj od tega dneva in od razprave imeli. Treba je povedati, da seveda so razpravo spodbudili predlagatelji, jaz se jim s tega mesta lahko celo zahvalim, kajti ena mojih prvih ugotovitev je, da seveda dolgotrajna oskrba gre naprej, z velikimi sistemskimi in birokratskimi težavami, ampak sporočilo je, da ministrstvo dela in da napredujemo. Veliko je bilo tudi politične debate, zmeraj se je veselim, prejšnji minister za delo in družino nas je tiste, ki sedimo drugje kot on, označil za socialiste, in to ne enkrat naključno, pač pa večkrat. Nikdar in nikoli nisem bil komunist, tudi k socialistom se nisem prišteval, se pa strinjam z njim, da sem bil pa vedno socialno čuteč in občutljiv, tako vidim tudi ta zakon. In če me s to oznako označi nekdo, ki je konservativen klerikalec, s tem nimam težav. Imeli smo pa danes veliko opravka, tudi če pogledamo, cel dan, z licemerjem in pa svetohlinstvom. Minister, bivši, je prej rekel, da so nam te odločbe, ki so jih v letu 2024 ljudje, državljanke in državljani, dobili v fizični obliki, nekaj nezaslišanega, nekaj nesodobnega, nekaj, kar stane. Dajte si, demokracija ima seveda svojo ceno in stane, dajte si pogledati samo koliko bodo stale samo glasovnice za evropske volitve in potem je tisto kar je ministrstvo storilo, ni nič nezaslišanega. Jaz sem njegovo sporočilo prebral, da bi bilo treba očitno ljudem poslati odločbe, predvsem starejšim, v digitalni obliki. Takrat bi bilo šele pogroma in tega, kajne. Kdo je zazrt v prihodnost in kdo v preteklost, smo tudi danes tekom dneva videli. Nekateri bodo preiskovali zgodbe, ki so se zgodile v prejšnji državi 40 let nazaj. To je neverjetno. Ko smo pa govorili o kulturnih pravicah jugoslovanskih narodov in narodnosti, zgodba, ki je v neki družbi je normalna, povzroča sožitje, mirno sobivanje in je za vsako družbo dragocena, je pa problematična. Približno tako je tudi z zakonom o dolgotrajni oskrbi. Gremo dalje, gremo naprej. Veliko je bilo danes govora o financiranju, da je bilo prej to rešeno bistveno boljše kot pa v tem zakonu, ki za javne potrebe transparentno jemlje iz javnih sredstev. Za tisto kar bomo potrebovali vsi bomo tudi vsi prispevali. Kakšno je bilo financiranje prej? Iz demografskega sklada, ki ga nimamo in ga nismo imeli. Iz donacij. Jaz si ne želim, da bi bila moja dolgotrajna oskrba financiranja od donacij podjetij iz zasebne ali pa državne lasti. Ker tisti, ki dajejo donacije slej ko prej izstavijo tudi račun. Kar se pa tiče evropskih sredstev so bila in bodo. Jaz mislim, da jih bo v prihodnosti, ker je Evropa prepoznana kot starajoča družba, za ta namen celo več in ne manj. In potrudimo se, da jih bomo kot država znali izkoristiti. Večkrat je bilo rečeno tisto, kar vsi vemo, da nam seveda manjka kadrov in da če mi samo sprejmemo normative in pa standarde, danes to sprejmemo, jutri se nam bo pojavila nova množica zaposlenih, ki bodo želeli delati v domovih za starejše. Mogoče, če sprejmemo standarde v tem času, ko imamo vsi samo pravice, noben pa dolžnosti, da bi znalo biti stanje celo poslabšano. Kajti, tisti, ki zdaj delajo bi najbrž za večjo plačo želeli delati še manj. In potem to pomeni, da standardi in normativi kaj velikega ne rešijo. Kaj pa reši? Spoštovanje zaposlenih. Nekaj bo prispevala uskladitev plače s 1. julijem za 3,36 odstotka. Pomembno sporočilo ljudem tudi na tem področju, da njihov trud in delo cenimo in spoštujemo. Podobno kot je bilo z minimalno plačo, pa je bilo tudi z vse narobe. Dajte se vprašati danes tisti, ki vpijete, da ni dovolj zaposlenih v domovih, kaj ste govorili takrat, ko jim niste privoščili minimalne plače. Te stvari je težko razumeti. Podobno je ta vlada ravnala tudi v primeru uskladitve pokojnin in tako mora biti tudi naprej. Pri financiranju se ve, da tudi, če gre za druge vire, ja, vse gre iz enega preprostega istega žaklja v katerega prispevamo vsi. Zato je ta način, način, ki ga je zdaj uvedel zakon, demokratičen, odkrit, čist in pa transparenten in to je tisto, kar šteje. Za konec pa še pregovor, ki ste ga že večkrat slišali, pa ga boste še. So teme, kot je bila danes nuklearka, ki so nacionalnega pomena in oskrba z energijo. Jaz bi v ta kontekst uvrstil tudi recimo zdravstvo. Pokojnine, plače in pa seveda dolgotrajno oskrbo. In če hočemo te stvari držati mogoče za razmislek, da roka, ki dela in pomaga stori več dobrega in konkretnega kot tista, ki molijo in stalno kritizirajo.

da niste na odboru za socialo in da kaj dosti o tem področju žal ne veste, ker drugače ne bi določenih trditev tukaj izjavil. Glejte, da standardi in normativi ne rešujejo kaj dosti ali pa veliko, to zagotovo ne drži. Standardi in normativi, ki so bili po 11 letih sprejeti v času prejšnje vlade za področje socialnega varstva, bodo rešili veliko in to je povedala stroka in to so povedali tisti, ki so v domovih za starejše tudi zaposleni. Nenazadnje konkretno v številkah, do leta 2030 več kot 2 tisoč 200 novih zaposlitev, ki so več kot nujno potrebne. In tudi predstavniki Skupnosti socialnih zavodov so povedali, da je potrebno iti po enaki poti tudi za zdravstveni del storitev. Zdaj, glejte kolega, lahko gledate stran, ampak to so dejstva. In ti standardi in normativi, če bi jih bili sprejeti, in imeli ste dve leti časa, pa jih niste, minister je obljubil, da bo spoštoval ta priporočila in navodila Skupnosti socialnih zavodov, pa jih ni, in ja, ti standardi in normativi bi glede kadrov veliko in marsikaj spremenili in rešili.

ker mi res zdaj, pa tudi, če bomo kako drugače temu rekli, pač, mi potrebujemo pač, da tako v zdravstvu kot v socialnem varstvu, da neko storitev spremljamo, da vidimo, kako se razvija s časom, če jo je potrebno modernizirati, če jo je potrebno nadgraditi. In to je nek pač, kako bi rekel, ongoing proces, to so standardi, ne. Pač ves čas moramo spremljati, kaj se s storitvijo dogaja in jo izboljševati in prilagajati njen standard. In isto pri normativih, se pravi koliko ljudi bo to storitev opravljalo ali pa na kakšen način, Jasno je, da so zdaj delavci pač preobremenjeni, ker jih imamo premalo, in delavke, posebej v naših zavodih, so dejansko, so preobremenjene in to je treba spremeniti. Za to potrebujemo in standarde kot, kot neko vizijo, kam naj se razvijajo storitve in normative pač kot neko vizijo, kako želimo, da bo dejansko delo tako kot je primerno človekovim zmožnostim. Ampak v tem trenutku je to pač in to tudi sindikati zavedajo, je to, je to neka vizija, ki jo sicer nujno potrebujemo, kam želimo priti, ne pa nekaj, kar bi lahko, samo to sem hotel reči, ne, ne pa nekaj, kar bi lahko v tem trenutku sprejeli in bi, in bi s tem, bi rekel, cel problem rešili. Saj se razumemo, pomembno je, da imamo sprejete pač malo prenovljene standarde in normative v socialnem varstvu, ki, kot vemo, se do leta 2030 uveljavljajo, ker v tem trenutku jih pač ne moremo, ne, ne moremo se jih držati, ne ker je premalo, premalo kadra, ne. In v zdravstvu se moramo tudi istega problema zavedati. Kar ne pomeni, da ne potrebujemo; potrebujemo prenovljene standarde, potrebujemo prenovljene normative ampak hkrati moramo vedeti, da so postavljeni kot cilj, kamor želimo priti, ne pa kot nekaj, kar bi lahko v tem trenutku uveljavili kar tako kot si predstavljamo, Pa samo to, bi še rekel, no, saj zdaj govorim tako, bolj kakor jaz razumem stvari, no, ker standardi in normativi v zdravstvu res niso v pristojnosti mojega ministra. Tako da, ampak sem pa povedal, kako jaz razumem problem, no, ker je problem. Ampak še enkrat, potrebujemo standarde in normative, ampak ne delajmo se, da je to nekaj drugega kot v resnici je,

To pomeni, da so zastarani in da delavci v zdravstveni negi v domovih za starejše na istem delovnem mestu kot nekdo v bolnici dela pod slabšimi pogoji za bistveno nižjo plačo. In če tega ne boste rešili. Tudi s plačno politiko, ko boste vsem dvignili plače, boste vedno še vedno imeli kadrovski manko v domovih za starejše, ker nihče ne bo za težje pogoje del delal za nižjo plačo, ampak bo ob prvi priložnosti seveda odšel drugam? Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade ter predstavnik predlagatelja predloga sklepa. Najprej ima besedo predstavnik Vlade. Izvolite.

smo, da smo res pokrili zelo široko polje vseh, vseh odprtih stvari v zvezi z implementacijo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ker kot rečeno, mislim, da gre predvsem za to usmeriti, usmeriti našo razpravo in naš razmislek. Seveda nikakor ne trdim, da Zakon o dolgotrajni oskrbi, da se ga ne bo odpiralo, da se ne bo kaj v njem popravljalo, bo, se gotovo, ampak vrstni red prioritet tukaj je važen. Na prvi vrsti je zdaj implementacija izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi in v kolikor bomo skozi ta proces in implementacije in bomo naleteli na določene stvari, ki niso čisto do konca dodelane, ki jih je treba, bi rekel, da tako rečem, naštevati, bomo tudi to v samem zakonu popravili. Ni pa zdaj čas, da odpiramo razprave o tem ali je bil mogoče nek prejšnji zakon pa ful boljši ali je mogoče zdaj pravi trenutek, da čisto obrnemo neke rešitve v tem zakonu in ne vem, namesto centrov za socialno delo kot vstopne točke zapišemo ne vem kaj. Skratka, ni čas za to. Čas za to je, da Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga imamo implementiramo ga, naredimo v tem prehodnem obdobju, ki zdaj teče za efektivnega, da bo naredil nekaj dobrega za ljudi takoj in predvsem, da bo postavil, bi rekel, temelje za ta segment socialne države, ki ga moramo razvijati v prihodnosti.

Poslanski kolega iz Gibanja Svoboda, Borut Sajovic, je stroškovno potrebnost oziroma nepotrebnost odločb, ki so jih prejeli lani vsi, ki so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje, glede zavarovanja za dolgotrajno oskrbo primerjal stroškovno potrebnostjo oziroma nepotrebnostjo glasovnic za evropske volitve. Zdaj moram reči, da je to malo ponesrečena primerjava iz več razlogov, bi vsaj jih primerjal mogoče s tistimi štirimi glasovnicami, ki jih je štirikrat več kot za evropske volitve, ki bodo za referendume, pa še različne barve so. Ampak šalo na stran. Potrebnost teh odločb ali pa nepotrebnost je v tem, da če bi ne spreminjali vi tega zakona, bi vsi zavarovanci avtomatično bili vključeni brez kakršnekoli odločbe v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, brez nobenih papirjev, brez nobenih komplikacij. V tem je smisel te vaše administrativne nepotrebnosti, ki ste jo vgradili v zakon iz julija lani in ki je popolnoma nepotrebna, popoln birokratski pleonazem, ki ne prinaša ničesar, pobrala pa je seveda ta zadeva davkoplačevalcem več kot milijon 300 tisoč evrov, da o energiji, ki je bila za to potrošena ne govorimo. Lani julija ob sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je razveljavil prejšnji, decembra 2021 sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet v času vlade, ki jo je vodila Slovenska demokratska stranka oziroma kot predsednik gospod Janša in ki je upravičencem prinašal širši obseg, upravičen. Predvsem pa jih je prinašal bistveno prej kot zakon iz julija 2023.

mogoče so bile te razprave takrat še dopadljive in so ljudje tem floskulam še nasedali, danes, glejte, ne nasedajo več. Slabo leto dni velja zakon in že na 1. točki izvajanja je doživel popoln fiasko, popoln fiasko, in te odgovornosti se pač ministrstvo in vlada ne moreta razbremeniti, predvsem ministrstvo. Zdaj za ta fiasko seveda tudi ne morete več okriviti opozicije, zdaj ste le eno leto, odkar je ta zakon v veljavi oziroma nas kot predlagatelja in tega ste se, moram reči, se je videlo danes tudi zavedali, zato je bilo takih gorečih razprav o naši nesposobnosti in vaši superiornosti, kot smo jih poslušali lani, bistveno manj oziroma nič. Napredek. Minister je uvodoma dejal, da predlagatelji v preteklosti, ko so bili na oblasti, niso preprečili propada tega področja. To bi povedal uvodoma, ko smo začeli razpravo o tem, tamle za tisto govornico. Jaz ne vem o čem minister govori. Na področju oskrbe starejših smo imeli obdobje, nedolgo tega nazaj, ko ni bila zgrajena niti ena postelja v domovih za starejše v sedmih letih, ampak takrat vlade ni vodila Slovenska demokratska stranka, bila je to Vlada z levičarskim pedigrejem. Ta resor v tistih sedmih letih, so vodili ljudje, ki stranka, ki še danes sedi v vaši koaliciji, v sedmih letih ni niti ena postelja in ta manjko, ki se je dogajal v letih 2013 do 2020, je bil tudi tisti, ki je potem povzročil dosti večje posledice v covid krizi, kot bi jih, v kolikor bi bile te kapacitete ustrezne. In tudi zaradi tega je v času Vlade, ki jo je vodila Slovenska demokratska stranka v obdobju 2020 do 2022 bil dan velik poudarek temu področju, tako na na formalnem delu, formalističnem, pri ureditvi tega področja skozi zakonodajo, zaradi tega je tudi bil po številnih letih prizadevanj in po več kot sto variantah decembra 2021 sprejet ta Zakon o dolgotrajni oskrbi in tudi na področju krepitve institucionalne mreže v javnih institucijah, kakor tudi na področju krepitve koncesionirane javne mreže, in v tistem obdobju je v okviru dodatnih sredstev, ki jih je Slovenija pod predsedovanjem gospoda Janše v obdobju 21. julij 2020 izpogajala v okviru Reacta, torej sredstva, ki so bila dodatno namenjena prejšnji finančni perspektivi, do konca leta 2023, en velik delež teh sredstev namenila tudi krepitvi domov za starejše, javnih domov za starejše, 93 milijonov evrov na podlagi razpisa je bilo teh sredstev dodeljenih 18 domovom za starejše, po celi Sloveniji štirje največji so dobili po 12 milijonov evrov: Murska Sobota, Ptuj, Velenje, Ajdovščina. In seveda s tem se je tudi okrepil ta potencial za izboljšanje standarda. Na drugi strani pa je minister Cigler Kralj v takratni vladi objavil dva razpisa za koncesionirane postelje, dvakrat po približno tisoč 200 postelj. Res je, da se vse od tega ni izvedlo, ampak približno dobra polovica se je, kar pomeni, da v času, ko je odgovornost za to področje imela Slovenska demokratska stranka, je bilo narejeno ogromno, tako na krepitvi te mreže v javni in koncesionarski javni mreži kot tudi na izboljšanju izvajanja sistema, da ne govorim o tem seveda, da smo takrat namenili in v okviru razdelitve te sheme sredstev po različnih potrebah bistveno povišali delež kohezijskih sredstev za naslednjo finančno perspektivo za to področje, ki se že izvaja in ki se zaključuje leta 2027 oziroma 2029. In da smo poseben poudarek temu področju dali tudi skozi načrt za okrevanje in krepitev odpornosti. Na tem delu pa tudi skozi strukturne spremembe in jaz sem trdno prepričan, da če ne bi kot eden izmed mejnikov bil zakon, ki ureja dolgotrajno oskrbo kot mejnik, vi tega ne bi uredili, trdno sem prepričan, tega zakona ne bi bilo, še tako ste ga zamaknili do skrajnega roka, do leta 2026, in trdno sem prepričan, da tudi sprememb na pokojninskem področju ne bi bilo. In trdno sem prepričan, da tudi sprememb na vseh ostalih področjih, ki so še umeščena v ta načrt za okrevanje kot mejniki, **65. TRAK: (TB) - 19.05** (nadaljevanje) kot vsebinski del pogojev za to, da lahko dostopamo do sredstev, ne bi bilo. In zaradi tega je govoriti o tem, kar je govoril minister Maljevac, pač, mi nismo naredili tistega, kar bi morali v času, ko smo bili na oblasti, ponižujoče in nedostojno, da to govori minister. To si lahko privošči nek poslanec vladajoče koalicije, minister pa mislim, da si tega ne sme dovoliti. Zdaj, po današnji razpravi se je pokazalo, da je koalicija in to ni demantiral nihče, nihče od razpravljajočih, upravičence, predvsem starejše in tiste z, tukaj so najbolj na udaru seveda tisti z najnižjimi, z najnižjimi prejemki. S tem, ko ste zamaknili uveljavitev izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet decembra 2021, začel veljati v začetku leta 2022 in bi se moral začeti izvajati s 1. januarjem 2023 in to v tistem delu, ki je najpomembnejši, se pravi podpora oskrbovancem v domovih za starejše, s tem, ko ste vi to zamaknili, kajne, ste, ste te upravičence bistveno, bistveno prikrajšali, tako pri dostopanju do upravičenj, kot seveda pri tem, da da ste, bom rekel preprečili, da bi bili stroški oskrbe, kar so pričakovali takrat, ko je bil ta zakon sprejet, zanje nižji in ta izpad je znaten in se je iz enega leta zamaknil na tri leta. Iz 1. januarja 23, ko bi morala ta določba veljati, ste vi zamaknili to uveljavitev ne na 1. 1. 2024, kot ste zamaknili oskrbovalca družinskega člana, o čemer govorimo danes, ampak ste jo postavili na skrajni rok, kot zadnjo, tista, ki stane največ,

ki bi bili upravičeni do manjšega plačila sredstev za oskrbo v domovih za starejše in ki so, ki so, ki morajo biti deležni najdražje in najbolj zahtevne oskrbe, prikrajšani na leto, v 3 letih 30 tisoč evrov, posameznik. To pomeni zamik tega zakona. In za ta zamik ni bilo nobenih, nobenih argumentov, nobenih. Zdaj drugi del je pa ta, na katerega smo opozorili tudi v zahtevi za sklic te seje, in to je novi prispevek. Novi prispevek, ki dodatno obremenjuje vse bruto plače vseh, vseh in tudi vse pokojnine, in iz katerega se bo letno nateklo 650 milijonov evrov, plus dodatno bo za ta del oskrbe starejših namenjenih 190 iz proračuna, kar je tudi denar iz žepov, ampak okej, se pravi 850 milijonov evrov letno, nismo pa slišali danes skozi razpravo kakšne so projekcije potreb za letos, prihodnje leto in naslednje leto, tega nismo slišali. In zna se zgoditi, da se bo zgodilo točno to, na kar so nekateri opozarjali; ljudje bodo plačevali, do storitev pa ne bodo mogli dostopati. Prvič zaradi tega, ker je tako in tako se je zgodil z vaše strani, zamik uveljavljanja teh upravičenj in že zaradi tega ne bodo do tega dostopali 1. julija prihodnje leto, ko bodo začeli plačevati ta prispevek. Drugič pa zaradi tega, ker enostavno s temi ukrepi, ki ste jih predlagali, ne boste uspeli zagotoviti zadostnega kadrovskega potenciala, da bi te stvari upravičencem lahko nudili in zaradi tega je nerazumljivo zavračanje vseh dobrih predlogov. Ki naj bi pomagali pri zmanjševanju tega, tega razkoraka, govorimo o temu predlogu glede upokojencev, pa tudi predlogu, ki je bil v zakonu iz decembra 2021, ki je imel bistveno širši nabor izvajalcev teh storitev, kot je zdaj to v vašem zakonu, ker vi se privatne pobude bojite. Privatne pobude, tudi če je koncesionarska je za vas bogokletna in s tem ste omejili bistven potencial, ki bi lahko izvajal te storitve predvsem v manjših, predvsem v manjših krajih. Zdaj, mi smo danes ogromno vseeno povedali o tem neizvajanju te prve izmed pravic. O tem so poročali mediji v začetku maja, v začetku maja, po štirih mesecih odkar bi se morala ta pravica izvajati, nerazumne zamude ogrožajo nove pravice. Pravica do oskrbovalca, po štirih mesecih še nihče ni prejel odločbe. Zakaj se pri izvajanju zakona tako zatika in tako naprej, da ne berem, ker je bilo tega ogromno. Torej preko tisoč 300 vlog in šele po petih mesecih oziroma skoraj petih mesecih

popolnoma jasno, da te vloge niti do konca leta ne bodo ustrezno obravnavane oziroma obdelane in da bodo številnim upravičencem, za katere je prej povedala kolegica Karmen Furman, da govorimo o tistih, ki so najtežji primeri, četrta, peta stopnja, veliko teh ljudi, ki jim je zakon to pravico omogočil, do te pravice ne bo moglo dostopati. In zaradi tega je bil ta predlog, da se pač ta krog izvajalcev razširi, da se v prvem koraku ta krog razširi tako, da se upokojencem omogoči, da lahko pridobijo status oskrbovalca družinskega člana, kar v bistvu, če smo že pošteni, v mnogih primerih že počnejo. Ogromno je družin, zakoncev, ki skrbijo eden za drugega in ne vidimo nobene formalne, vsebinskega zadržka, da se to ne bi razširilo. Vendar razen nekih načelnih načelnih ugotovitev, da bi o tem bilo potrebno razmisliti, kaj bolj konkretnega danes nismo slišali. Govorili smo tudi o tem v našem predlogu, da ko se bo ta zakon kar se bo moral spreminjal, da je potrebno to spremembo izkoristiti tudi za odpravo vseh tistih administrativno birokratskih postopkov, ki preprečujejo hitrejšo obravnavo vlog in kar se bo še bolj izrazito dogajalo v prihodnje. predlagali smo administrativno poenostavitev sistema izvajanja. Na to administrativno kompliciranost sistema je opozorila nedavno tudi sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo, ki je jasno povedala, da zakon predpisuje zapleten proces dostopanja do pravic, namesto, da bi zagotovil čim hitrejše odzivanje na potrebe ljudi. Zdaj, če to reče človek, ki bo bedel od 1. januarja prihodnje leto kot vstopna točka nad tem sistemom, potem ta beseda nekaj velja, po moje. Teža teh besed je bistveno težja, kot če bi jaz to povedal, pa če bi to rekel recimo iz lastnih izkušenj, ker pač deluje v sistemu, ve, vidi vsak dan kaj se dogaja in jaz mislim, da je treba te besede poslušati tako kot je potrebno poslušati tudi besede Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugega od izvajalcev v tem sistemu, kjer pravijo, da je nerazumljivo, da dogovori, ki so bili očitno sklenjeni tudi po več mesecih niso izvedeni zato, da bi se sistem lahko začel, v tem primeru oskrbovalca družinskega člana pravočasno, da bi se pravočasno implementiral oziroma da bi se začel pravočasno izvajati. Tokrat v koaliciji pač niste premogli malo večjega napora in razmisleka, da bi le prisluhnili in te predloge potrdili. Ampak naj ob zaključku povem, da sem trdno prepričan, da bo do spremembe tega zakona moralo priti in priti bo moralo čim prej, ampak ne samo tudi do spremembe zakona, pač pa tudi do spremembe pristopa pri, pri izvajanju operativnih postopkov, ki jih ta zakon nalaga. Če do tega ne bo prišlo, potem bodo težave po 1. januarju prihodnje leto še bistveno, Jaz tudi mislim, da ta koincidenca s tem datumom, da točno, 13. 5. ko je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke vložila zahtevo za obravnavo te problematike neizvajanja zakona na področju oskrbovalcev družinskega člana in točno na isti dan pričetek izdajanja prve odločbe ni slučajno. Se pravi, da je le bila neka spodbuda, da se ta neodgovornost preseče, in da se pač ta zakon, za katerega ste prvi odgovorni na ministrstvu, tudi začne izvajati. In če je kaj dobrega, mislim, da je dobro to. Sem pa jaz osebno, moram reči, glede na to, da so tudi nekateri iz koalicije, predvsem iz stranke Socialnih demokratov razumeli kje je težava, pa tudi eden od poslancev Svobode na odboru, danes ga ni tukaj, vseeno pričakoval, da bo ta pogum pri tem, da se vsaj pri oskrbovancu družinskega člana možnost izvajanja razširi na upokojence večji. In še vedno računam, da se bo to zgodilo čim prej, ker bi s tem bil dan tudi nek pozitiven signal, da se ministrstvo zaveda, da je področje potrebno dopolniti, izpopolniti, bolje urediti in s spremembami, ki bodo omogočile čim širši nabor izvajalcev, ki bodo lahko nudili in izvajali te storitve, za katere so itak predpisani zelo strogi pogoji v tem zakonu, da ne bo nesporazuma, imate tam

do teh pravic dejansko čim prej lahko tudi prišli. Da ne bomo bili konec leta 2024, ko bi se moral začeti izvajati drugi del tega sistema in da bomo takrat soočeni s tem,

člena Poslovnika še kdo razpravljati. Nekaj interesa je. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga sklepa Zvonko Černač ter predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona; v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik Prosim vas za prijavo. Pet prijavljenih razpravljavcev imamo, vsak razpravljavec ima na voljo 5 minut časa. Prvi dobi besedo magister Dean Premik, za njim kolegica Eva Irgl. Izvolite. **MAG. Danes smo cirka 5 ur do zdaj poslušali o tem, kako je bil zakon, ki je bil spuščen v svet v decembru 2021, dober, odličen in kakšno napako smo naredili v tem, da smo ta zakon zamenjali pač z drugim zakonom. Ta zakon Janševe vlade je bil v nekaterih delih tudi dober in s tem, to je povedal tudi, se je ugotovilo tudi v razpravi, kjer je sam predlagatelj opazil, da so določeni členi iz tistega zakona direktno preslikani v zakon, ki je trenutno v veljavi. ta zakon ne vsebuje samo dobrih določb, ki so bile v tem tako imenovanem Janševem zakonu, ampak tudi vso znanje, ki se je kopičilo 20 let, ko se je pripravljala dolgotrajna oskrba. Žal 20 let, morala bi biti uveljavljena že bistveno prej kot zdaj. Ampak zakaj ni bila uveljavljena? Prav zaradi problema financiranja, ki se je s tem zakonom, ki ga je ta Vlada sprejela, prvič uredilo. Skozi vso razpravo nisem enkrat slišal obrazložitve, zakaj in kako bi bil tisti zakon, ki ga je, ki je bil sprejet leta 2021, izvedljiv. Jaz menim, da ne bi bil izvedljiv in prav zaradi tega, ker ni imel urejenega financiranja. Mislim, da je kar ene par nas je naštelo, kaj so bili viri v tem zakonu in niti enega argumenta iz nasprotne strani o teh argumentih, da bi se to dalo izvajati. Govorili smo o demografskem skladu, govorili smo o donacijah, govorili smo o evropskih sredstvih in govorili smo o tistem zakonu, ki bi nekoč ostal in bi reševal bi reševal pač to zadevo verjetno tudi s kakšnim novim prispevkom. Torej ta zakon, še enkrat, ki je trenutno veljaven in o katerem bi morali govoriti, je prvi sistemski ukrep, ki ima urejeno področje financiranja. Zakon bo seveda potreboval določene uskladitve, to je neminovno, kajti zadeve se spreminjajo, zadeve, kar se tiče demografije, se jasno poslabšujejo in bo potrebno pač najti tudi ene druge rešitve, ampak dajmo temu zakonu čas, da zaživi v celoti, tako kot je povedal tudi državni sekretar, minister na začetku, da ko bo zaživel v celoti, bomo lahko naredili revizijo in ugotovili, kaj bi se dalo potem v novih spremenjenih razmerah tudi popraviti. Še enkrat, to je prvi zakon, ki ureja zadeve tako kot je treba; jasno, da se lahko pri tem pojavijo tudi kakšne porodne (nadaljevanje) Jasno, da imamo težave s kadri, tukaj se vsi strinjamo. In število kadrov ne bomo rešili z ne vem kakšnimi turbulentnimi spremembami in normativov. Ker če imamo deset ljudi, a ne, lahko te ljudi obremenimo tako ali pa takoj, ampak iz deset ljudi jih ne moremo narediti 20. Tukaj je bistven pomen, da se te zadeve na srednji ali pa celo na kratki rok uredijo. Nekaj bo jasno prispevala tudi plačna reforma, v katero jaz polagam veliko zaupanje. In upam, da se, ko se bomo naslednjič pogovarjali o teh zadevah, da ne bomo spet ponovno premlevali ene in iste zadeve, kateri zakon je dober, pa kateri je slab, pa kaj bi bilo treba narediti, ampak da se osredotočimo

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Zdaj, 20 let smo čakali na Zakon o dolgotrajni oskrbi in tudi potem, ko smo ga sprejeli, je bilo na nek način potrebno kazati mišice oziroma meriti moči. mislim, da bomo morali končno v tej državi preseči miselnost, da je pomembno, kdo zakon sprejme, namesto, kakšen je zakon. Torej, to logiko bomo začeli morali začeti obračati. Pomembno je kaj zakon prinaša, bistveno manj pa to, kdo ga je v tistem trenutku sprejel. Dejstvo je, da smo hitro se starajoča družba, to slišimo večkrat, tudi Evropska unija nam je povedala da moramo sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi, vendar pa je v tem primeru seveda potrebno pripraviti oziroma delati tudi na podstati, torej vlagati v zdrav način življenja, v uravnoteženo prehrano v domovih za starejše občane in v drugih oblikah institucionalnega varstva. Zagotoviti je potrebno kvalitetno in kakovostno zdravstveno storitev. Zdaj pa mi dovolite, da rečem nekaj stvari, ki bi jih bilo pa potrebno po mojem mnenju vendarle popraviti v Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Zdaj nujno je potrebno urediti izjemo pri omejitvi maksimalnega možnega obsega pomoči na domu za tiste, ki imajo težjo obliko bolezni ali pa invalidnosti. To sem že pri poslanskem vprašanju v ponedeljek spraševala ministra. Trenutna ureditev Zakona o dolgotrajni oskrbi namreč omogoča 110 ur na mesec, kar pomeni 3,3 ure na dan. Poglejte, to je absolutno premalo za tiste, ki res potrebujejo to pomoč. Tukaj bo potrebno nekaj narediti in prav je, da na to opozorim. ko sem se jaz pogovarjala pred časom s predstavnico nacionalnih invalidskih organizacij, mi je povedala, da jih zelo skrbi način ocenjevanja potreb, torej ocenjevalna lestvica, saj zlasti senzorno ovirani invalidi menijo, da brez prilagojenih ocenjevalnih lestvic ne bodo nekako mogli priti do oziroma pridobiti pravice do dolgotrajne oskrbe. Skrbi jih tudi to, da nimajo odgovorov kako bo s kadri po 1. juliju 2025, takrat, ko naj bi zaživela oskrba na domu. Vemo, da imamo že sedaj problem. Brez dodatnih kadrovskih okrepitev bo to zelo težko sedaj, kot se sedaj recimo izvaja v okviru občin. Zdaj, naslednja stvar. Jaz mislim, da bi bilo potrebno oblikovati nek zaokrožen model, če tako rečem, storitev v skupnosti. Trenutno, če pogledamo na zakonodajo našo, lahko vidimo, da je le Zakon o osebni asistenci tisti, ki na nek način omogoča deinstitucionalizacijo v pravem pomenu besede. Zakon o dolgotrajni oskrbi tega absolutno ne omogoča na takšen način najtežjim invalidom govorim. Ker drugih ustreznih storitev ni, pa je pritisk na osebno asistenco seveda zelo močan. Tukaj se soočamo potem tudi s kakšnimi zlorabami, ker doslej ni bilo nekega ustreznega nadzora nad tem. Jaz pa menim, da ob primerni dolgotrajni oskrbi in ob primernih storitvah socialnega vključevanja invalidov v ustreznem obsegu bi bil, potem pritisk na osebno asistenco manjši.

potrebno podpreti, ker je kvalitetna in ker je pomembna za ta prostor v katerem nenazadnje vsi živimo in se v to vključujemo in nenazadnje vsi bomo enkrat stari, če bomo seveda dočakali neko starost, in mislim, da bi moralo biti vsem v interesu, da to napravimo čim lepše, da bo jesen življenja za vse že danes boljša in da bo za tiste, ki res potrebujejo to pomoč, poskrbljeno tako kot smo si vseh teh 20 let nekako zamišljali. Prav je, da se o tem pogovarjamo in prav je, da tudi Vlada takrat, ko vidi, da kakšna stvar ne funkcionira ali je pomanjkljiva, da dejansko to razume kot nek dober apel,

Zdaj tako, meni se zdi današnja polemika glede problematike dolgotrajne oskrbe zelo na mestu, ker nam je v Gibanju Svoboda mar, ne zato, ker so Evropske volitve, ampak zato, ker se z istimi vprašanji sem že včeraj na odboru oziroma v torek na odboru povedala, srečujemo tudi mi poslanci, vendar ne gremo pač s sejami, se usedemo s koalicijskimi partnerji, se pogovorimo in se natančno zavedamo, da problematika, katero danes obravnavamo, zagotovo obstaja. Zdaj, očitki opozicijskih kolegov, se mi je zdelo natanko tako. Kot da bi metali okostnjake iz omare, kar niste uspeli očitate kaj sedaj mi nismo, kaj sedaj bi mi mogli. Kot da smo neki šolarčki tukaj. Gospodje, mislim, da vemo, da nas čaka skupen cilj, da moramo poskrbeti za najranljivejše, za starejše, ki bodo rabili oskrbo in da mislim, da na tak način kot se greste vi in samo zbirate informacije verjetno tistih bolj desnih, županov, kaj je vse narobe, ne bo šlo. Na tak način ne bomo prišli do skupnega cilja. Pred nekaj urami je kolega Cigler se pohvalil, da je bil sprejet Zakon o osebni asistenci, spet da je sprejela to desna stran oziroma desna sredina, mene je sram, jaz kaj takega ne bi si upala povedati. Meni je mene prav ne zanima ali je to leva ali je to desna sredina, mislim da se danes pogovarjamo tukaj o najranljivejših skupinah, naj bodo uporabniki osebne asistence, upam da bo kmalu tudi za uporabnike do 18 let, upam, bom v tej priliki samo še to povedala, in lahko, tudi na odboru sem povedala, ko je kolega Černač nekako celotna nit je šla v tem, zakon je začel veljati 1. 1., odločbe se ne izdajajo. Jaz tukaj kolega Černač se strinjam z vami, tudi jaz sem spraševala, smo vsi, tudi koalicijski kolegi spraševali kdaj bo, vendar ko smo videli kaj vse povleče za sabo, ne vem, samo en člen, varstvo osebnih podatkov, zakonov, smo nekako razumeli ministrstvo, da je to hvala bogu v petih mesecih speljala, in da danes lahko javno povemo, da gredo odločbe naprej. V mojem primeru, v mojem za osebno asistenco, ko se je kolega Cigler Kralj prej hvalil, je šlo za deset mesecev, da, deset mesecev je trajalo za vzpostavitev od uvedbe in uveljavitve zakona do, bom rekla, spraviti v življenje. Deset mesecev. In kar je še najbolj žalostno je bilo pa to, da ste ocenili Zakon o osebni asistenci na 2 milijona evrov, danes se v proračunu pogovarjamo za 170 milijonov evrov. Če ste vse zakone tako sprejemali, jaz sem danes vesela, da gredo danes odločbe ven, in da imamo finančno vzdržnost. Zakona o dolgotrajni oskrbi. Zdaj mogoče še ena stvar, ki se ne prav posebej izpostavlja in to je operativna birokracija in nivo, tisti, bom rekla, tretji nivo zaposlenih. Enkrat je tudi, se spomnim, mislim da je kolegica Jelka Godec govorila o tem, ki velikokrat vzamejo tudi zakon v svoje roke oziroma si razlagajo pravila čisto po svoje. In v eno občino gredo informacije na tak način, v drugo občino gredo na tak način, jaz včasih rečem temu banana republika, za en in isti zakon,

po enaki poti, po isti poti in da ne glede na to kje bo uporabnik dal vlogo za osebno asistenco, da ga bodo čakala enaka pravila. Hvala. Hvala lepa. Kolega Jožef Lenart ima besedo in za njim še predstavnik predlagatelja. Izvolite. **JOŽEF LENART (PS SDS):** Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav gostom iz ministrstva, kolegice in kolegi! Takole nekako, v tematiko današnje izredne seje, ki jo je sklicala Slovenska demokratska stranka je skrb za naše starostnike. V opoziciji imamo pravico, da opozarjamo. V koaliciji imate odgovornost, da jo urejate. Torej ali teče dobro, ne teče, šepa, kaj pomeni? Velike težave. Ugotovili smo birokratske ovire, kadrovski manko vedno večji, finančne težave, potem, vodje domov za starostnike oziroma DSO-jev, ugotavljajo, v začetku leta 2023 750 praznih postelj, v tem letu več kot tisoč praznih postelj, zaradi tega, ker nima dom kadrov seveda tudi ne more, čeprav se postelje sprostijo, ne more jemati novih varovancev. No in sedaj lahko rečemo, ali neučinkovitost, ali nesposobnost ali pa celo neučinkovitost in nesposobnost in imeli smo pred časom seveda ustanovitev prav za to, da to steče, smo imeli ustanovitev novega Ministrstva za solidarno prihodnost, ker je eden od ministrov za delo, družino in socialne zadeve in tako naprej, da je dosegel plafon in da bo to zelo velik zalogaj. In sedaj se pa strinjam tudi z gospodom sekretarjem, ki pa pravi danes seveda, da je zadeva precej kompleksna, kajne, da stvari niso tako enostavne, tudi kadre ni tako enostavno dobiti. Tega se je zavedal že Luka Mesec, potem pa je prišel novi minister Simon Maljevac, ki pa dejansko, bom rekel, da isto tako šepa kot bi njegov predhodnik. Glejte, mi smo v Državnem zboru dejansko dobili odtegljaje od plače, zaradi tega, ker smo obstruirali sejo, kar je naša pravica oziroma bili smo tukaj pa nismo glasovali, pa smo dobili odtegljaje. Dajte vašemu vrhunskemu menedžerju na Vladi reči, da tudi tam odtegljaje dela kjer se v dveh letih ne naredi nič, ne naredi nič in torej ta sklep, ki ga je dejansko predlagala Slovenska demokratska stranka, pa je bil na matičnem delovnem telesu zavrnjen, da Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado, da vendarle naredi dopolnitve in spremembe in da mi s to dolgotrajno oskrbo dejansko gremo na na bolje, da boljše poskrbimo za naše ostarele, kajti stiska ostarelih, ki ne dobijo mesta v domu za ostarele, torej več kot 17 tisoč prošenj čakajočih in tudi stiska njihovih svojcev, ki dejansko seveda ne morejo kvalitetno, zaradi svojih obveznosti v službi, poskrbeti za te svoje ostarele, za svoje starše, dedke in babice. Tako, da še enkrat, ministroma sedaj, ker sta dva, bi morali dejansko tudi plače razdeliti in to samo polovica, ker takšna efikasnost, takšna neučinkovitost, dejansko tudi potrebuje neke ukrepe in imamo tudi potem nekatere, kako naj rečem, trditve, da se dela. Prav je, da se dela in če se dela, ampak moramo priti do efekta in gotovo je, da bi lahko z, kaj je že, oskrbovalcem člana na domu, naredili veliko dobrega in tudi veliko prihranili, ker tisto ne stane toliko, kot stane oskrba v samem samem institucionalnem varstvu in tega, če tega ne uspemo premakniti in to v kratkem času, bo slabo. In potem imam tukaj še en dober članek, preiskovalno 12. 5. 2024, in sicer pišejo, da Ministrstvo za solidarno prihodnost odlično dela na izobraževanjih retorike in javnega nastopanja. In sedaj se dobro režejo tudi trakovi pri domovih,

če tako rečem, storitev na minimalno, kje so tisti denarji, ki ste jih dodatno seveda pobrali, kje je to vidno vse sedaj, da bi napredovali? In stvar je seveda v tem, da je sklep bil na mestu, danes o njem ne glasujemo, ampak dajte se vzeti skupaj in tudi koalicija, lepo prosim, da seveda svoje ministre opozorite, da je treba tudi priti do učinka, ne samo reči, da delajo. Hvala lepa.

strinja s tem, da imamo Zakon o osebni asistenci, da ta zakon velja, kljub temu, da je bil sprejet ob pomanjkljivo ocenjenih finančnih posledicah. Verjamem, da se strinja s tem. tem. Zakaj se mi danes pogovarjamo o tem zakonu, o Zakonu o dolgotrajni oskrbi, o neizvajanju tega zakona? Ali mislite, da bi se danes mi tukaj pogovarjali o tem, v kolikor bi ministrstvo, ki je za to odgovorno in pristojno, ne imelo med 1. 12. 2023 in 13. majem na mizi preko 1300 vlog in nobena od teh vlog ni sprocesirana oziroma rešena. Ali bi se mi danes o tem pogovarjali, če bi jih bilo vsaj 200 rešenih, mislim, da bi se res pogovarjali o tem, ali pa 300 ali pa 400, biti bi jih moralo rešenih 80 procentov v tem obdobju ali pa 90? tej državi je premalo odgovornosti, ne, preveč je tega. Ne vem, kako bi rekel, neodgovornega ravnanja predvsem na ministrstvih, ker z vsemi temi vlogami niso številke, ampak so ljudje. In to ljudje, ki najbolj potrebujejo pomoč. In ministrstvo je, oprostite, tukaj zamočilo, ker je postopke za pripravo ustreznih podlag za to, da se lahko te vloge obravnavajo začelo prepozno, kljub temu, da je bil zakon sprejet na dopisni seji Vlade aprila lani in tukaj v tem Državnem zboru julija lani in se je že eno leto nazaj vedelo kaj v njem piše. In bi ti postopki morali biti izvedeni v drugi polovici lanskega leta, pa niso bili. Tukaj v dokumentih beremo z Zpizom sporazum, šele februarja, računalniški modul, ki je samo začasni, šele konec aprila in tako naprej, da ne berem vsega. Na pozive, da je potrebno se o stvareh dogovoriti, se ne odgovarja več mesecev, pravi generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ne samo glede oskrbovalca družinskega člana, ampak tudi glede tistega, kar sledi po 1. januarju prihodnje leto. In danes se o tem verjetno ne bi pogovarjali, verjetno bi se o čem drugem, v kolikor bi tukaj stvari tekle normalno. Niso tekle in tudi danes, oprostite, ne tečejo, kajti javno priznati, da te vloge niti do konca leta ne bodo obdelane je katastrofa, je škandal. Terja odgovornost, žal, ali pa prav je tako. In ali mislite, da bi se danes mi pogovarjali o tem, kar ste nekateri očitali, da mi to izpostavljamo, pa nismo, ne glede primerjave, zakon decembra 21 pa sedaj veljavni zakon, primerjava z naše strani je bila samo v tistem smislu kaj ste vi ljudem vzeli s tem, ko ste nov zakon sprejeli. V tem delu je bila primerjava, kaj ste vi ljudem vzeli. Vi ste ljudem zamaknili uveljavljanje pravic, ne samo za leto dni, za kar so vam dali mandat na referendumu, ker tam ste jim napisali, v tisti zakon, ki so vam ga potrdili, da za eno leto zamikate uveljavitev pravic iz Zakona o dolgotrajni oskrbi december 2021. Vi ste te pravice zamaknili za bistveno daljše obdobje. Najbolj sem prej povedal in naj ponovim, upravičenje, ki ga imajo tisti, ki so v domovih za starejše za skoraj tri leta ste ga zamaknili, iz 1. januarja 2023 na 1. december 2025. In mi se danes o tem gotovo ne bi pogovarjali, v kolikor bi delo nadaljevala prejšnja vlada. Ta zakon, za katerega eno leto ponavljate, kako je bil neizvedljiv. Mislite, da bi se kaj spreminjal, če bi prejšnja vlada nadaljevala delo? S 1. januarjem 2023 bi šel v veljavo, bi šel v veljavo, tako kot številne druge stvari, ki so bile zastavljene v tistem obdobju kot številne investicije, ki ste jih, oprostite, zamočili, izgubili ogromno evropskih sredstev, ker niste bili sposobni izpeljati zelo pomembnih investicij iz evropskega denarja v opredeljenih rokih. In tukaj na tem področju, kar se tiče domov za starejše, mislim, da je bila težava malo manjša, teh 18, **72. TRAK: (SC) – 19.40** (nadaljevanje) o katerih sem prej govoril. Velikanski fiasko je bil pa pri infrastrukturi na področju zdravstva največji fiasko pri celoviti prenovi Kliničnega centra Ljubljana, največji fiasko je. Tudi največji obseg sredstev 50 milijonov evrov, ki namesto, da bi šel za to, da bi imeli danes bolniki v tej ustanovi normalne razmere in tisti, ki tam delajo, kar bi jih imeli, če bi delo nadaljevala prejšnja Vlada je šel ta denar po bolnicah za plačilo materiala, ki je bil že prej nabavljen. Torej, o tem ne bi govorili. In ne gre za porodne napake, kot je rekel eden od poslancev Gibanja Svoboda danes ob zaključku, ampak gre za neodgovorno ravnanje. In tukaj, glejte, se minister te odgovornosti ne more razbremeniti.

predlogu sklepa. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor da je postopek obravnave predloga sklepa končan. In s tem zaključujem to točko dnevnega reda in 71. izredno sejo Državnega zbora. Vam želim lep večer. Hvala.